Idemo na 2. raspravu, u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani kolega Dretar, izvolite.

Hvala vam svima koji ste sudjelovali u raspravi, prelazimo sada na dnevni red kako smo ga najavili, prva točka: -Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog Saveznog vijeća o provedbi drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU, drugo čitanje, P.Z. br. 481. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 207. Poslovnika HS. Na Na temelju navedenog čl. 207. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Budući da nemamo nikakvih najava za stanke pozvao bih poštovanu državnu tajnicu Spomenku Đurić da u ime predlagatelja predstavi Konačni prijedlog navedenog zakona, izvolite. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Radi se dakle o drugom doprinosu koji predstavlja nastavak uspješne suradnje i iznosa 45,7 milijuna švicarskih franaka. Iznimno smo ponosni, i mislim da to treba posebno naglasiti, što se nalazimo među prvim državama članicama EU s kojima je Švicarsko Savezno vijeće i sklopilo okvirni sporazum za drugi doprinos, on je sklopljen i potpisan 18. listopada '22.g. i samim time je omogućeno dalje ulaganje u projekte koji su se provodili tijekom prvog okvirnog sporazuma odnosno prvog doprinosa, a radi se o projektima ulaganja u vodnu infrastrukturu i komunalnu infrastrukturu na području Gorskog kotara, u hrvatsko malo i srednje poduzetništvo, švicarsko-hrvatski istraživački program, u jačanje organizacije civilnog društva, te ovim drugim sporazumom ulaganje će se realizirati u jedno novo područje za razliku od prvog sporazuma, a to je područje zdravstva i socijalne zaštite odnosno konkretno u projekte vezane uz palijativnu skrb. Potpisivanje ovog okvirnog sporazuma predstavlja značajan korak u pripremi programa, on će se realizirati kroz drugi švicarski doprinos, a u tijeku sada su aktivnosti kojima se osiguravaju preduvjeti za provedbu ovih programa, dakle radi se na pripremi sustava upravljanja i kontrole, radi na izradi samih programa i drugih pripremnih radnji za početak provedbe u okviru ovog Drugog švicarskog doprinosa. Kada govorimo o kojim se to programima radi, radi se o istraživačkom programu iznimne ciljane vrijednosti 8 milijuna švicarskih franaka za ostvarivanje doprinosa gospodarskom rastu i konkurentnosti Hrvatske jačanjem istraživačkih organizacija na sveučilištima i poduzećima s naglaskom na jačanje hrvatsko švicarskih odnosa, a stvaranje novih partnerstva, ali i partnerstva sa drugim zemljama članicama. Radi se o programu vodoopskrbe i odvodnje u predviđenom iznosu od 23 milijuna švicarskih franaka dakle nastavak ulaganja iz Prvog Prvog švicarskog doprinosa. Poboljšat će se dodatno na području Gorskog kotara opskrba pitkom vodom, kvaliteta pitke vode, poboljšat će se nadalje infrastruktura za tretiranje otpadnih voda uključujući i povećanje odnosno uvođenje mjere energetske učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije. Programom će se naravno dodatno ojačati i profesionalne vještine uključenih u ovaj sektor vodoopskrbe i odvodnje. Programom palijativne skrbi ciljanog iznosa 5,5 milijuna švicarskih franaka radit će se dodatno na poboljšanju kvalitete života neizlječivih pacijenata, ali posebice i njihovih obitelji koji se njima bave. Program civilnog društva u iznosu od 7,6 milijuna švicarskih franaka dodatno će se doprinijeti uravnoteženom regionalnom društvenom i socijalnom razvoju kohezije na području cijele Hrvatske. Točkom 9. Odluke Vlade RH od 8. rujna '22. godine donesena je odluka o pokretanju postupka za sklapanje okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog saveznog vijeća. Temeljem te odluke potpisan je okvirni sporazum 18. listopada '22. godine i on se od tada primjenjuje privremeno sa svim svojim aktivnostima od datuma njegova potpisivanja pa onda do samog stupanja na snagu kroz zakonodavni okvir. Ovim zakonom potvrđuje se okvirni sporazum kako bi sve njegove odredbe u skladu sa Člankom 141. Ustava RH postale dio unutarnjem pravnog poretka RH. Ukupna vrijednost ovog Drugog švicarskog doprinosa za provedu švicarsko hrvatskog programa suradnje iznosi 53 milijuna švicarskih franaka ukupno od čega je 45,7 milijuna milijuna direktni doprinos švicarskih, švicarski doprinos, a ostatak u procijenjenoj vrijednosti od 7,29 milijuna švicarskih franaka će se osigurati kroz sufinanciranje tijela državne uprave i korisničkih institucija u RH. I samo samo da napomenem još koji su to projekti koji su završeni ili se završavaju ili je njihova provedba u tijeku kroz Prvi švicarski doprinos čiji iznos je bio 42,75 milijuna švicarskih franaka od čega je 78% vrijednosti već realizirano. Dakle, poboljšana je vodoopskrbna i vodna infrastruktura u Gorskom kotaru kroz projekte vodoopskrbe i odvodnje u Gradu Delnicama, Općinama Fužine i Općini Brod Moravice. Ukupno je položeno ili sanirano 52,5 kilometra vodoopskrbnog cjevovoda i realizirana popravak i instalacija 16,6 kilometara kanalizacijskih cijevi. Kroz iznimno važan projekt razminiranja i društveno gospodarske integracije razminirano je dodatnih 2,58 kilometara kvadratnih minski sumnjivog područja Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji i uništeno, pronađeno i uništeno preko 3.600 eksplozivnih naprava što je dosad najveća zabilježena zagađenost eksplozivnim napravama po jedinici površine u RH. U planu je dodatno razminiranje dodatnih površina 0,8 kilometara kvadratnih tijekom '23. godine do završetka provedbe jer će se sve eventualno uštede u provedbi ovog Prvog okvirnog sporazuma prebaciti na ovu aktivnost. Nadalje, realizirano je projektom Eurostars zajednički financirano 8 potprojekata kojima su razvili se inovativni procesi, proizvodi ili usluge za tržište. Moderniziran je program strukovnog obrazovanja i modernizirano je 6 kurikuluma za strukovna zanimanja od kojih su neka dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, pismoslikar i fotograf, te je dodatno opremljeno 11 strukovnih škola. Puno toga je realizirano i kroz Blok darovnice za nevladine udruge i Partnersku blok darovnicu za uspostavljanje mreže za razvojnu informacija i znanja. Četiri projekta iz Prvog okvirnog sporazuma su već završena i sedam ih je još u realizaciji, a kao što sam rekla 100% iznos je ugovoren i biti će realiziran. To bi bilo sve. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnoj tajnici, idemo s replikama. Kolegice Glamuzina izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje mi je se odnosi na način raspodjele po ovim temama. Je li to sad raspoređeno ovako kako što zato što su prethodnom omotnicom već neke druge pokrivene, tipa pitam pod temom zaštite okoliša i klime zašto je sve sada uloženo u vodoopskrbu i odvodnju, a u ostalih 4 ništa. I zašto pod vodoopskrbom i odvodnjom je sve baš išlo općinama ili većinom u Gorskom kotaru. Je li to uvjet koji postavlja hrvatska strana ili, kako se došlo do takvih odluka. Spomenka** Zahvaljujem. Hvala vam na pitanju, ali program je, okviri programa su definirani od strane švicarskog vijeća i onda smo se u samim pregovorima pregovarali oko nekakvih čisto tehničkih stvari, ali ovaj osnovi kostur je definiran, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Moje pitanje nastavno na ono o čemu sam vas pitala i na Odboru za zakonodavstvo, mi moramo imati podatak o tome koliki je iznos domaćeg proizvoda i usluga u tim iznosima koje ćemo zapravo dobiti i koje ćemo koristiti koristiti za ono što treba podcrtati jel izjednačavanje odnosno smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti. Mi moramo ovdje biti svjesni da bi nama najbolje bilo da mi nemamo ovakav program da mi ne moramo izjednačavati socijalne i ekonomske nejednakosti, to da smo mi dobili program koji nam omogućava izjednačavanje socijalnih i ekonomskih nejednakosti, znači da smo apsolutno na dnu, da smo sirotinja Europe, da smo nekadašnje Kosovo, je li, Europe, kako Kosovo trebao pomoć, tako i mi danas trebamo pomoć. Prema tome nama treba analiza koliki je udio, iznos domaćeg proizvoda i usluga da vidimo na koji se način se mi to mislimo razviti, kako ćemo dostići te najrazvijenije ukoliko nemamo takvu analizu? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa, povreda Poslovnika, kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238, kolegice, ja znam da vi imate stav da nama to ne treba, no to je obveza švicarske federacije, da njihovi građani mogu koristiti prava mobilnosti, unutar EU, da njihovi znanstvenici mogu prijavljivati Horizon programe, obveza da jugoistočnoj Europi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, lijepo ste to objasnili, to nema veze s povredom Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Idemo dalje. Ponovo povreda Poslovnika i kolegica Peović, izvolite. 238. Kolega Paviću, kada mi budemo davali Švicarcima novce za ekonomski razvitak, socijalni razvitak, onda ćemo govoriti o jednakosti i prevladavanju razlika. razlika. EU nije fiskalna unija, da bi se prevladavale ekonomske razlike već mi uistinu predstavljamo periferiju, socijalni slučaj Europe i za to ste najvećim dijelom vi odgovorni. Kolegice Peović, dobivate opomenu, isto tako nije bila povreda Poslovnika. Nastavljamo dalje. Državna tajnica će odgovoriti na repliku kolegice Peović, izvolite. Zahvaljujem vam. Kako sam naglasila i na odboru, dakle radi se o prvom financijskom doprinosu za koji sam rekla dao 11 ugovorenih projekata, 4 su završena, 7 se moraju provest do kraja ove godine, do kraja '24. Tek po završetku provedbe svih projekata ćemo moći napraviti i napravit ćemo analizu koliko je stvarno utjecao domaći proizvod u samu provedbu ovih projekata. Ono što je važno za reći da je sufinanciranje švicarsko 85%, ono u pojedinim slučajevima može ići i do 100%, a da iznos koji mi osiguravamo kroz naša javnopravna tijela, odnosno one korisnike koji koriste ove, ove, ova sredstva se već na neki način reflektira u tome koliki je doprinos. **Jandroković, Hvala lijepa g. predsjedniče, pa evo moje pitanje je zapravo bilo nešto slično što ste sad zapravo odgovorili, zanimalo me ovaj prvi doprinos, koliko je toga ovaj, do sada riješeno pa možda da ga preformuliram. Kakav je utjecaj vezano za znanstveno-istraživačke projekte, jer tu je onaj najveći benefit ovakvih doprinosa odnosno suradnje između Hrvatske i Švicarske jer sigurno oni sa svojim znanstveno-istraživačkim projektima, ovaj, puno jače mogu biti integrirani u neke projekte dodane vrijednosti, ne samo da nešto, da nešto ovaj položimo, neke cijevi, je li, pa me samo zanima oko tih znanstveno-istraživačkih projekata. Hvala lijepo. **Jandroković, Zahvaljujem vam na pitanju. Ja imam ovdje detaljan pregled svih aktivnosti i projekata iz prvog programa. Ukupni iznos projekta hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa je 4,6 milijuna švicarskih franaka. Nacionalno sufinanciranje je 670 tisuća. Posredničko tijelo, izvršna agencija je Švicarska nacionalna zaklada za znanost, sektorski nadležna u RH je naravno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, partner je Hrvatska zaklada za znanost i projekt traje do 31. srpnja 2023. g. Dakle on još uvijek u tijeku, kao što sam rekla i kolegici prethodno, po završetku svih projekata će se napraviti analiza i onda ćemo moći vidjeti kakav je, kakav je utjecaj, kakav je učinak, ali sa drugim Švicarskim doprinosom se nastavljaju istraživački programi i to kroz multilateralni zajednički istraživački projekt, ali i kroz Eurostars projekt kojeg je preuzeo HAMAG BICRO

ja bio u timu koji je pokretao programiranje pa evo, možda kolegici Glamuzini, dakle država je pregovarala sa Švicarskom, Gorski kotar je tu i na inicijativu kolegice Burić, ali i zbog, iz tog razloga što je vrlo slična Švicarskoj i po strukturi, geografske planine, vode, itd. Ali bih se nadovezao na kolegu Lalovca, mislim da je upravo velik potencijal u ovom istraživačkom dijelu, švicarska federacija želi upravo Hrvatsku istaknuti kao primjer dobre prakse ulaganja u istraživanja, bio sam i na CERN-u, bio sam i na Ecole Polytechniqueu. Da li imate okvirne ideje ovih 8 milijuna švicarskih franaka u koje programe će se dalje ulagati? Hvala. **Jandroković, Pardon, u našoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. je apostrofirano i naglašeno ulaganje u jačanje infrastrukture na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Područje Gorskog kotara je geografski jedno od takvih područja, tako da se dodatno ulaganje u jačanje i modernizaciju infrastrukture, u povećanje ušteda odnosno smanjenje gubitaka, modernizaciju vodovodno-kanalizacijske mreže, zaštitu okoliša, ali i borbu protiv klimatskih promjena, na taj način definiralo koje je to područje koje je kao što ste i sami rekli, slično švicarskim područjima, kakvi si slični problemi i gdje onda se i mi tu nalazimo, tako da je i kroz taj razgovor definirano koje će to područje biti i projektne aktivnosti se jednostavno nastavljaju kako bi se i završile sa ovim drugim sporazumom. (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Osobno podržavam ovaj Sporazum, no smatram da bi bilo mudro i odgovorno, kako prema hrvatskim, tako i prema švicarskim građanima, da se sva raspoloživa sredstva odgovorno i pametno utroše. Tu ste naveli 4 upravitelja programa Hrvatske vode, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska zaklada za znanost i Ured za udruge. Ono što smatram da nedostaje uz obrazloženje današnje točke dnevnog reda je hodogram provedbenih aktivnosti, dakle kako će se natječaj provoditi, kakva će biti njihova transparentnost, na koji način ćete uključiti sve dionike hrvatskog društva da se prijave sa svojim prijedlozima ili možda već Vlada, ja se nadam da nije tako, ali možda već Vlada ima u planu kome će ove omotnice i sredstva dodijeliti. Imali smo vrlo neugodna iskustva s time kako Vlada upravlja proračunskim sredstvima. Spomenka** Hvala vam na ovom komentaru, međutim sustav provedbe kao i sva druga odgovornost i tijela u ovom, u okviru ovog programa ali moram reći obzirom na moje iskustvo i u okviru svih drugih programa su vrlo jasno definirani i vrlo jasno su definirane uloge i odgovornosti, tako da pored ovih upravitelja programa sa hrvatske strane postoji sustav provedbe koji čine Ministarstvo regionalnog kao nacionalna koordinacijska jedinica, Ministarstvo financija kao tijelo za ovjeravanje koje ovjerava sve troškove, Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU tzv. Afko služba, Agencija za reviziju sustava provedbe Programa EU ARPA, posredničko tijelo su onda u sklopu programa i Hrvatske vode, te upravitelji programa koje ste i sami naveli, a to su Hrvatske vode i Hrvatski ured za udruge samo za neke segmente i neke dijelove. (HDZ)** Vrijeme je na žalost isteklo. Kolega Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvažena državna tajnice. Evo čuli smo da iz ovog vašeg uvodnog izlaganja da i Ministarstvo zdravstva također sudjeluje u ovim programima. Palijativna skrb je sigurno nešto što sve više otvara se kao problem u cijeloj Hrvatskoj, pa me zanima tko će imati pravo aplicirati projekte na, kada je u pitanju palijativna skrb. Da li su to, ovdje smo čuli da je Gorski kotar u u ovom rangu potpomognutih područja kad je u pitanju Brdsko-planinski dijelovi. E sad ovdje nas možda će i zanimati naše čelnike i lokalnih i područnih samouprava tko sve ima pravo aplicirati na ove projekte i ostvariti onda i novac iz tih projekata. Prije odgovora pozdravimo studente Sveučilišta Vern iz Zagreba. Dobro došli u Hrvatski sabor! Izvolite državna tajnice odgovor. **Đurić, Spomenka** Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Program palijativne skrbi se razvija i on je za razliku od prvog švicarskog programa novina u ovom drugom, dakle tek je u razvoju sa ciljem poboljšanja kvalitete života kao što sam rekla neizlječivih pacijenata, njihovih obitelji. obitelji. Aktivnosti koje su usmjerene, ali one se tek razrađuju i na njima se tek radi će biti usmjerena izgradnji kapaciteta stručnjaka i volontera, te članovi obitelji bolesnika palijativne skrbi za nabavu opreme za simulacijske laboratorije, te dodatne aktivnosti promotivne diljem zemlje i pristup informacijama o samoj palijativnom skrbi s mogućom komponentom za nadogradnju postojećeg IT sustava za …/Govornica se ne razumije./… svih dionika u palijativnu skrb i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava. Konkretne točne mjere se tek pripremaju, one će biti javno objavljene na stranicama našeg ministarstva, ali i Ministarstva zdravstva kao posredničkog tijela. Hvala vam. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice Đurić. Evo ja kao saborska zastupnica, ali prije svega kao osoba koja dolazi sa područja Gorskog kotara imam sve pohvale za osigurana, ali isto tako i konzumirana sredstva švicarsko-hrvatskog doprinosa još iz prve faze koja je krenula 2017. godine ako se ne varam. Kako tada, tako i sada radi se o najvećem pojedinačnom ulaganju u područje Gorskog kotara koje je donijelo velike benefite vezano uz poboljšanje vodne infrastrukture. Ovdje svakako treba naglasiti jako, jako veliki doprinos Hrvatskih voda ne samo kao provedbenog tijela već i njihovu veliku financijsku pomoć prilikom realizacije svih tih projekata.

vam. Doista ja ne mogu reći ništa drugo nego jednako pozitivne stvari obzirom da svi znamo koliki nam je problem i kolika su velika ulaganja, ali i velike potrebe ulaganja u obnovu vodoopskrbne i pogotovo kanalizacijske mreže. Ovdje je iznimno važno osim što se realizira velika financijska omotnica i to što se radi prijenos znanja, jačanje kapaciteta i prenose se iskustva kolega iz Švicarske koji se time bavi financijske, financijskog benefita i direktan benefit za sve ove jedinice lokalne samouprave na području koje ima vrlo slične karakteristike ili bismo željeli da dostigne i na ovaj način razvojni potencijal i kapacitete općina sa kojima surađuje iz Švicarske. Tako da mislim da tu bez dvojbe je to uspješno, a što se Hrvatskih voda tiče model kohezijske politike kojim Hrvatske vode upravljaju sa ovakvim sustavima diljem zemlje … …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala. I zadnja replika kolega Totgergeli, izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice. Evo već kod ovog vašeg izlaganja vidjelo se da kod prvog financijskog doprinosa između Švicarske i Hrvatske u realizaciji rekli ste četiri projekta koja su završena i kojih se još realizira, ali očekujete realizaciju sto posto. E sad ono što mene zanima već kod tog prvo je li bilo puno više prijavljenih i zainteresiranih sa projektima nego što je bilo sredstava, odnosno što očekujete kod ovog drugog financijskog doprinosa gdje je iznos od 45 milijuna i 700 000 000 švicarskih franaka. Hoće li ta sredstva biti dostatna za sve projekte koje imamo zainteresirane ili ima puno više zainteresiranih nego što će biti tih sredstava. **Jandroković, Hvala vam lijepo na pitanju. Dakle, realizacija već do sada iz prvog okvirnog sporazuma i prvog doprinosa je 78%, znači mi smo to realizirali i povukli natrag jer je to način na koji se povlače sredstva, iskontrolirali i sve to. Što se tiče drugog ja bi voljela i sigurna sam da će biti više interesa nego što je raspoloživa alokacija. Raspoloživa alokacija u prvo je bila 42,75 milijuna švicarskih franaka sad je 45,7. Znači to nisu nekakvi ogromni novci u okvirima prvog ovdje su potrebe drugog koji su nam kapacitete i treće u okvirima kohezijske politike to su vrlo targetirana manji iznosi, manja sredstva za vidjeli smo cijeli niz aktivnosti. I do sad je bilo većih interesa nego što su raspoloživa sredstva iz ove darovnice koja se onda komplementiraju i pazi se strogo da nema duplog financiranja sa svim ostalim raspoloživim sredstvima tako da bojazni nema da ostati nerealiziranih sredstava samo je stvar tajminga. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnoj tajnici. Možete se vratiti na svoje mjesto. A ja ću pozvati izvjestitelje odbora da uzmu riječ ako žele? Da, kolega Marko Pavić predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državna tajnice. Jutros smo raspravili ovu točku na Odboru za regionalni razvoj i fondove EU, posebice doprinos koji uz švicarske fondove postoje tzv. norveški fondovi koje te države uplaćuju Uniji za prava mobilnosti i korištenje različitih drugih fondova sa 10 glasova za jednoglasno poduprijeto je ovo izvješće, a u raspravi ćemo onda kroz sve detalje samog sporazuma. Hvala. Hvala i vama. Otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog saveznog vijeća, kao što smo ovdje uvodno rekli dosta detaljno je državna tajnica objasnila i jedan i drugi doprinos, tak da ćemo se uglavnom ponavljati danas u ovoj raspravi, ali mislim da je dobro ponoviti neke dobre stvari, tako da tu nema zbora. Švicarska zajedno sa Hrvatskom je to podijelila u nekakva dva programa, prvi program se odnosi na jedno desetogodišnje razdoblje, drugi program za drugo desetogodišnje razdoblje, znači to je ipak nekakva suradnja hrvatskih institucija sa određenim švicarskim institucijama kada tako gledate nekih 20 godina. I u tih 20 godina nisu bitna samo određena novčana sredstva koja ćemo ovdje dobiti koja su ona podijeljena u prvom programu na ovih 11 projekata nekih 42,7 milijuna švicarskih franaka i ovih drugih 10 godina koje ćemo dobiti oko 45 milijuna švicarskih franaka, znači u 20 godina oko 100 milijuna švicarskih franaka, nego je tu ovaj ukupni doprinos koji mi možemo izvući, a kao što ono cijelo vrijeme težili da budemo jednoj zemlji kao što je Švicarska. I tu je onaj jel mi kad uvodno je dogovoreno postoje različiti fondovi za smanjivanje tih razlika, regionalnih razlika, ekonomskih, socijalnih nejednakosti od kao što smo ovdje danas spominjemo samo jedan fond to je taj švicarski fond, postoji taj norveški fond, a mi najviše koristimo zapravo europske fondove, to su najveći izvori sredstava za smanjivanje razlika unutar članica EU. Međutim, Švicarska kao u srcu EU pokušava i to je dobro da ima pozitivne odnose sa EU tako da je ona u okviru ovoga drugoga programa okviru ovoga drugoga programa oni su sklopili ugovor sa Europskom komisijom gdje je cijeli program preko milijardu švicarskih franaka, znači to je puno širi kontekst, mi smo samo jedna od zemalja članica korisnica tog programa. Cijeli program je milijardu i 300 milijuna švicarskih franaka gdje se milijarda i 100 milijuna odnosi namijenjeno je za područje kohezije, a 200 milijuna švicarskih franaka za područje migracije. Ono što je zanimljivo vidite da je i samim sporazumom sa EU se uglavnom ovih milijardu i 300 milijuna odnosi na ovih 13 država članica EU koji su se zadnje pridružile EU negdje 2004.g. kao što su Bugarska, Estonija, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Češka, Mađarska, Cipar i Hrvatska. Znači u onim zemljama uglavnom kada ovako malo pogledate vidite da je to Istok Europe, znači to je isto koji se sada i kroz ove programe puno šire integrira u samu EU. Međutim, zato je moje bilo pitanje ne samo određenih financijskih sredstava koliko ćemo određeni dobiti za nekakav konkretni projekt, ono što mi možemo su izvuć su ti po meni najvećem dijelu ti znanstveno istraživački projekti gdje ovdje ste rekli da je Hrvatska naklada za znanost zajedno i uključivanje i sveučilišta i razmjene znanja jel to je ono što nama treba od Švicarske. Znači novaca danas kad ovako gledate na globalnoj negdje razini ima, tiska se novac, zato imamo inflaciju, zato imamo, nemamo bezveze inflaciju nego zato što se novac tiska i na razini EU i na razini SAD-a itd. jel su se rješavali različite, različiti strukturni problemi bila ona bankarska kriza, bila ona covid kriza, bila ona ne znam nekakva druga oblik energetska kriza i ti svi institucije su odlučili i kroz i kroz tiskanje novca. Međutim, ono što će vječno ostati Hrvatskoj ne samo kroz to je to znanje, to je znanje i to je ono gdje sigurno i u ovim drugim projektima gdje sigurno Hrvatska može dati taj veći doprinos znanstvenom, znanstvenim projektima sa Švicarskom gdje ti onda mladi ljudi koji odlaze tamo koji sudjeluju sa švicarskim institucijama što se tiče znanstveno istraživačkih projekata puno više svoje znanje to koje dobiju da koriste u Hrvatskoj. To je cilj zapravo ovakvih programa jel, nije cilj da oni nama tu nešto naprave, pa da se naši ljudi odsele u Švicarsku jel, to, to nije cilj nijednog od ovakvog programa jel, nego je cilj tih ljudi koji dobijemo određenu, dobijemo određenu suradnju da onda surađujemo sa švicarskim institucijama i da se onda to znanje koje se zapravo i dobije u uzajamnoj suradnji implementira u zemlje u koje se zapravo, u kojoj Ovaj drugi program, znači on kao što ste ovdje rekli je promicanje gospodarskog rasta i socijalnog dijaloga, znači smanjenje nezaposlenosti mladih, znači to su projekti istraživanje i inovacije, ovdje ste rekli 8 milijuna švicarskih franaka, zaštita okoliša odnosno ova vodoopskrba i odvodnja čini, jel to ta završavanje tog projekta u, u Gorskom kotaru 23 milijuna švicarskih franaka, također zdravstvo 5,5 milijuna, civilno društvo i udruge znači 7,62 i Fond za tehničku pomoć 680 tisuća švicarskih franaka i 900 tisuća za, Fond za pripremu gdje je svakako uz ovaj određeni dio sredstava kao što ste rekli nešto neću reć slično ko u EU, dijeli se 85:15 jel, znači oni daju 85%, država Hrvatska financira sa tih, sa tih 15%. Ovdje ste zapravo i naveli da je Ministarstvo regionalnog razvoja glavni taj koji koordinira te projekte, Ministarstvo financija se brine za financijsku zapravo financijsku ovaj sufinanciranje i, i cjelokupnu koordinaciju, tako da kažem apsolutno podržavamo ovakve programe, mislim da, da, da, da su sigurno dobre za, za zemlje male kao što je Hrvatska jel, međutim osim samog nekog nekog postavljanja nekih cijevi kažem vam jel, znači ovdje što mi možemo dobit od Švicaraca je nouhau. To je ono što je danas na tržištu ovaj znanje, informacije, istraživanje i to je ono gdje Hrvatska kao mala zemlja ovaj može imati u ovakvim, u ovakvim projektima puno još veće doprinose i u konačnici govorimo svaki dan i o povećanju plaća jel, pa i za bolje plaće, da smo produktivniji, da smo u tim, i to je po meni najveći doprinos ovakvih nekakvih programa. Zato apsolutno podržavam ovaj, ovaj okvirni sporazum i da se ovi svi projekti svakako i realiziraju, zahvaljujem. Idemo na 2. raspravu, u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala poštovani g. predsjedniče HS, naša draga tajnice, poštovana gđo. državna tajnice sa suradnicom. Kolegice i kolege, kako je poštovani kolega Lalovac i rekao načelno u ovakvom jednom dokumentu ćemo čuti gotovo od svih zastupnica i zastupnika jednake riječi i jednake rečenice i jednake podatke, pa ću eto i ja ponoviti njih nekoliko, no ipak samo ukazati možda na neke stvari koje se meni ne čine baš tako super prezentnima i o kojima vrijedi možda malo popričati. Vidjeli smo da je cijela ova alokacija iz drugog švicarskog doprinosa milijardu i tri stotina milijar…, milijardu i tri stotina milijuna švicarskih franaka, milijarda i 100 i nešto malo više ide za područje kohezije, dvije stotine milijuna švicarskih franaka za područje migracija. Kasnije kada ćemo pogledati malo na ovaj posebni dio izvješća onda ćemo u njemu vrlo jasno vidjeti iz ovog uvodnog grafikona da pod točkom 2. za upravljanje migracijama, podršku integraciji i povećanje javne sigurnosti i zaštite imamo nulu. tu treba raspraviti, ovaj nisam stigao pitati poštovanu gđu. državnu tajnicu, pa bih lijepo molio ako želi da nam kasnije tijekom rasprave odgovori na moje pitanje, biramo li mi te programe, gdje je problem, zašto pod ovom točkom jest čista nula, nema nikakvih načina na koje možemo iskoristiti sva ta sredstva, pa evo nisam stigao na vaše uvodno izlaganje, pa vas lijepo molim da mi kažete kako ustvari taj sustav stoji odnosno kako je balansiran. Mi ga naravno trebamo ovdje podržati i on će biti potpisan, to uopće nije upitno. Ovim okvirnim sporazumom vidimo da je pomoć RH usmjerena na neke stvari, to su promicanje gospodarskog rasta, socijalnog dijaloga, smanjenje nezaposlenosti prvenstveno mladih, zaštitu okoliša i klime, jačanje socijalnih sustava, te civilno društvo i transparentnost. Sve je to apsolutno neupitno i znamo i što se i kaže u uvodnom dijelu teksta da ovaj sporazum predstavlja pravnu osnovu za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru ovog švicarskog doprinosa u Hrvatskoj, dakle mi to moramo izglasati ne bi li onda svi programi mogli normalno krenuti i provoditi se i sukladno dogovoru biti financirani. No u ovom dodatku specifične postavke zemlje korisnice možemo vidjeti dakle dosta zanimljive podatke koji govore o načinu na koji će ova sredstva biti raspoređena, dakle to je ukupno 45,7 milijuna švicarskih franaka od kojih ćemo 8 milijuna uložiti na istraživanje i inovacije, nula u upravljanje migracijama i podrške integraciji, te povećanje javne sigurnosti i zaštite, što je sasvim sigurno izuzetno bitna tema jer smo zemlja koja je ulaskom schengentski prostor postala zemlja koja čuva i štiti vanjske granice EU, pa pretpostavljam da bi nekakav novac iz ovog švicarskog doprinosa uložen uložen u ovu poziciju dva bio izvanredno koristan Hrvatskoj, to je naravno općenito u Europi jer mi smo jedna od ulaznih točaka velikog migrantskog vala za kojeg znamo naravno da će sada s dolaskom toplijih dana još intenzivnije krenuti. U zaštitu okoliša i klime 23 milijuna švicarskih franaka, već su spomenuti, spomenuto je koji su to projekti, zdravstvena i socijalna zaštita 5 i pol milijuna, civilno društvo i transparentnost 7,62, pa da samo malo onda prođemo dakle koje se opisuju u svakom od ovih dijelova. Dakle kada govorimo o istraživačkom programu Hrvatska onda u ovom možemo, u ovom dokumentu možemo pročitati da se stvaraju dugoročne mreže između Švicarske i Hrvatske, da su tu istraživačke institucije i/ili privatni sektor koji povećavaju svoje kapacitete za inovacije i Nacionalne istraživačke institucije koje izrađuju međunarodno priznate rezultate istraživanja, oblikuju nacionalne rasprave i politički dijalog. Vidimo ovdje da imamo dvije komponente, to je ovaj poznati Eurostars program, te multilateralni zajednički istraživački projekti. Onda dalje malo u objašnjenju opet nemamo to dosta precizno pa bih zamolio još jednom poštovanu gospođu državnu tajnicu na kraju kada ima pravo da nam se obrati i obrati sa još jednim odgovorom, nemamo ovdje baš precizno opisano jesu li to fundamentalna istraživanja, razvojna istraživanja, jesu li to studije slučaja o čemu se ovdje točno radni odnosno na koji ćemo način oblikovati nacionalnu raspravu i politički dijalog. Jednostavno eto voljeli bih, volio bih znati. Kroz ove mjere vodoopskrbe i odvodnje naravno ipak uvijek ne smijemo zaboraviti naglasiti da smo prije nekih 2-3 tjedna ovdje raspravljali o jednoj grozomornoj činjenici da gotovo 50% vode u našem sustavu vodoopskrbe i odvodnje gubimo pa dakle nadajmo se da će ovih 23 milijuna švicarskih franaka barem stanovništvu Gorskog kotara osigurati malo bolje uvjete odnosno malo bolju kvalitetu vodovodne mreže. Program palijativne skrbi u koji Švicarska namjerava uložiti 5,5 milijuna švicarskih franaka jest odlično opisan. Opći cilj je poboljšati kvalitetu života neizlječivih pacijenata i njihovih obitelji. I o tome se ovdje u saboru puno raspravlja kroz razne elemente promjena, izmjena ili dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti često se spominje ta palijativna skrb, često se spominje izuzetno teško stanje u staračkim domovima naročito za palijativne bolesnike. Spominju se nedovoljni kapaciteti, spominje se izuzetno niska odnosno da budem precizniji nezadovoljavajuća razina zdravstvene zaštite i kvalitete života palijativnih bolesnika te naravno svi se slažemo da tu treba ulagati puno više pa evo 5,5 milijuna švicarskih franaka bi barem ako ništa drugo nekim bolesnicima i članovima njihovih obitelji moglo pomoći. No, akcije su odnosno aktivnosti vidimo ovdje u izvješću usmjerene na izgradnju kapaciteta stručnjaka i volontera te članova obitelji bolesnika palijativne skrbi. Nabavu opreme za simulacijske laboratorije, promotivne aktivnosti diljem zemlje te pristup informacijama o palijativnoj skrbi s mogućom komponentnom nadogradnje postojećeg informatičkog ili kako ovdje piše IT sustava za povezivanje svih dionika u palijativnu skrb i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava. No, tu ja sad moram pitati ako se tu nekakav novac ulaže u nadogradnju postojećeg informacijskog sustava je li to sustav koji već posjeduje hrvatska država i održava ga, provodi i koristi neko državno tijelo ili postoji neki drugi sustav koji onda dobiva novac kroz ovu švicarsku komponentu. Evo to je isto zanimljivo pitanje, volio bih to znati jer znamo i sami da se ne možemo baš u ovoj zemlji pohvaliti vrlo dobro, uredno i kvalitetno sređenom informativnom uslugom koju kao država pružamo građanima pa bi me evo zanimalo baš koji se to sustavi eventualno odnosno moguće nadograđuju kroz koje komponente i naravno ima li to ustvari uopće bilo kakvog utjecaja na benefit odnosno da se pomogne stvarnim palijativnim bolesnicima. U civilnom društvu jednako tako vidimo poprilično zamagljenje i nejasne priče. Voljeli bismo naravno da nam jednoga dana ovdje kao prilog dođe i nešto što bi ipak bilo znatno, puno konkretnije dakle da ovdje recimo možemo pročitati osim ovog završnog teksta koji je u principu u originalu na engleskom jeziku koji nam nužno nije ovdje potreban voljeli bismo recimo vidjeti koje su to organizacije koje su iskoristile ova sredstva u razvoju kompetencija djece i mladih u pitanjima održivog razvoja. To uvijek možemo bez problema spustiti na operativnu razinu i dozvoljeno je sasvim sam siguran pitati recite nam molim vas kako se zove ta organizacija. Je li to organizacija potpuno ću improvizirati sinovi Podravine u koju je otišlo toliko i toliko tisuća ili stotina tisuća švicarskih franaka, koji su oni to program proveli, kako su povećavali kompetenciju djece i mladih u pitanjima održivoga razvoja? Jeste išli u škole, jeste učili djecu što je to održivi razvoj, jeste išli u vrtiće, jeste li imali igraonice, radionice, crtaonice ili slikaonice? Sve to naravno uopće nije upitno i potpuno je jasno da će i Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržati naravno ovaj potpisivanje ovog okvirnog sporazuma jer naravno poklonjenim švicarskim francima nema ni jedne zamjerke čak što bih i da proširim niti jednoj poklonjenoj valuti nema gledanja u zube naročito i ako ju znamo pametno, razumno i društveno korisno iskoristiti. Hvala svima. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS i RF-a govoriti poštovana kolegica Peović. Izvolite. Ajde nadovezat ću se na ovu zadnju rečenicu poklonjenim švicarskim francima ne gleda se u zube, ali ja ću ipak pogledati malo i u te zube. Znate zašto? Zato što vam je to najbolji pokazatelj da smo mi nerazvijeni, da smo mi siromašni, da smo mi ono što je bilo Kosovo u Jugoslaviji, mi smo ona regija kojoj se šalje socijalna pomoć. Ovo pokazuje znači gdje smo mi zapravo i onda će nam tu bivši ministar Pavić reći, ali mi smo tek kratko u EU, pa mi pa mi smo imali rat. Niz opravdanja koja se apsolutno ne mogu uzeti kao relevantna u ovoj godini, u ovom trenutku. Zašto? Zato što se naše socijalne razlike, naše ekonomske razlike prema razvijenima samo povećavaju. I mi uistinu kaskamo na začelju Europe, ali ne zato što su to pokazatelji koje mi ne možemo mijenjati, nego zato što je ova Vlada kao i sve Vlade dosada pristala na poziciju začelja Europe. Vi ste na to pristali da mi stojimo na začelju Europe i da mi primamo socijalnu pomoć i da mi uistinu imamo situaciju u kojoj smo se sveli na uslužne djelatnosti koje imaju slabu mogućnost proizvodnje viška dodane vrijednosti koje se u ekonomskoj terminologiji nazivaju servant economy znači sluganjske ekonomije koje uistinu nemaju mogućnosti za famoznu koheziju. Za famoznu konvergenciju koju ovakvi programi zazivaju, bijednih 53 milijuna švicarskih franaka na 10 godina ne da ne može pomaknuti nas sa tog začelja Europe, nego uistinu može biti stvarno samo palijativna pomoć. Ono što mi kao nerazvijeni dobivamo bi nama trebala biti, signal bi trebao biti za to da smo u jako lošoj poziciji, da se moramo trgnuti, da moramo promijeniti naše politike i da se na ovaj način primanja socijalne pomoći odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti ništa promijeniti neće. Dapače, ostat ćemo na začelju Europe. Europski birokrati naravno o tome već godinama govori o Europi dvije brzine. Zato sam postavila pitanje državnoj tajnici koliki je iznos domaćeg proizvoda i usluga u tom iznosu koji ćemo mi ovdje dobiti, pa da barem i u tom iznosu kao i u svim naravno drugim iznosima mi uistinu pokušamo prevladati te socijalne i ekonomske nejednakosti. Da bismo mi uistinu prevladali te socijalne i ekonomske nejednakosti mi bismo trebali, znači poticati vlastitu privredu. Najvažnija stvar što je reko i Ljubo Jurčić, evo neki dan i s tim se apsolutno slažem je proizvodnja nacionalnog dohotka. Kaže on 90% posla hrvatske Vlade treba biti dizanje tog dohotka. Produktivnost pod navodnike hrvatskog radnika je u godini dana, hrvatski radnik proizvede negdje u prosjeku 23000 eura, slovenski 35000 eura. EU prosjek je 50 000 eura, a skandinavski radnik proizvede 70000 eura. Posao je Vlade podizati taj prosjek ekonomskom politikom. Ekonomska politika se ne može zasnivati na socijalnoj pomoći. Ona se uistinu mora zasnivati na zadaći dizanja znači tog nacionalnog proizvoda na način da se, dakle dakle produktivnost diže, da se diže konkurentnost. Ono što naša Vlada radi i zato su radničke politike vrlo važna, slabo se njima bavimo. Ova Vlada radi samo to da konkurentnost postiže jeftinom cijenom radne snage i to će bit samo gore. Znači samo ćemo ići prema dnu. To je utrka prema dnu u kojoj se jeftina radna snaga nudi stranim investitorima u kojem se nude ogromne investicije i unovčavanje vlastitih investicija, ali ne znači i dizanje produktivnosti, dizanje privredne djelatnosti na način da mi proizvodimo visoko sofisticirane proizvode i prodajemo Švicarcima, a ne da nama Švicarci daju jeftinu jeftinu socijalnu pomoć da tako kažem, a ovdje zapravo samo utvrđuju svoju dominaciju. Mi smo uništili znači one privredne grane koje imaju mogućnost proizvesti višu dodanu vrijednost kao što je to bila brodogradnja koja je proizvodila visoko visoko sofisticirani proizvod koji je imao mogućnost, znači povećati taj naš izvoz koji je apsolutno bijedan. Znači, mislim kad mi govorimo o tim pokazateljima izvoz vam je najveći pokazatelj. Ovdje nama Plenković dolazi, govori kaže porastao je izvoz. Pa na temelju čega? Pa porastao je izvoz samo na račun turizma, znači to nikad ne komunicira. Taj turizam je znači takav da niti jedna bogata zemlja nije se razvila na njemu i kako je rekao evo jedan strani investitor mi ćemo biti europski Karibi. Bit ćemo, bit ćemo europski Karibi. To znači da ćemo biti jeftina nisko plaćena radna snaga koja radi na lošim radnim mjestima sluganske ekonomije koju je ova Vlada uspostavila kao normativ. gura nas se u struke sa skromnim vještinama, slabo plaćene. Zato ova priča o tehnološkom napretku i napretku znanosti je šuplja, jer mi ovdje govorimo o četiri milijuna za istraživačke projekte. Sa 4 milijuna ne možete svoju znanost učiniti konkurentnom. Mi smo trebali zadržati Brodarski institut sa jednim od najboljih laboratorija u Europi i tako bismo mi povećali svoju konkurentnost, a ne tako da nama Švicarci daju na sveučilištu nekim znanstvenicima 4 milijuna švicarskih franaka koje apsolutno ne mogu uistinu nama pomoći, ali mogu samo potvrditi našu poziciju na začelju Europe. Znači, ono što ovdje kaže državna tajnica da smo izuzetno ponosni trebali bi biti izuzetno osramoćeni, osramoćeni činjenicom da smo pristali na začelje Europe i da će tako i ostati. Ono što je jako dobra ilustracija možda toga što znači 53 milijuna milijuna švicarskih franaka. Možda evo sa jednom pričom o investicijama u zdravstvu. Znači ministar Beroš je najavio da će 8,5 milijardi eura Hrvatska uložiti u borbu protiv raka iz proračuna ili iz EU fondova 8,5 milijardi eura vam je dva godišnja proračuna dva godišnja proračuna za zdravstvo. Znači to je ogroman iznos, alarm bi se trebao upaliti od kuda ti novci, što to znači? Na jedan segment ćemo potrošiti više nego što su dva proračuna za zdravstvo godišnje, da bismo onda shvatili da će se najviše sredstava potrošiti na onkološku bazu podataka 10,6 milijardi eura, da smo sa francuskom korporacijom Rosch potpisali jedan sporazum koji će njima omogućavati da će Rosch doći do vrlo vrijednih medicinskih podataka ogromnog broja bolesnika. Trošak i prikupljanje obrade tih podataka za jednog onkološkog bolesnika bi bila 500 000 kuna. Znači Rosch ća za investiranih 90 milijuna kuna koje još nismo dobili da se razumijemo, u sedam godina dobiti podatke za koje bi trebali potrošiti 30 milijardi kuna. Znači mi zapravo korporacije financiramo svojim proračunom i za to će znači, za te podatke će Rosch i dalje u svijetu skupo plaćati cijenu, a u Hrvatskoj će dobiti za 90 milijuna kuna koje kažem još uvijek čekamo. To vam je jedna mislim ilustracija toga gdje ovi novci mogu otići na palijativnu skrb u Gorskom kotaru ajmo vidit šta to zapravo znači. Naravno da ćemo pozdravit to da dobijamo novce iz Švicarske, ali ajmo malo bit kritični prema samoj činjenici da dobivamo te novce, kako ih trošimo, mislimo li postati konkurentni s tom europskom pomoći, da li je taj iznos uopće u poziciji da nas učini konkurentnima i što mi zapravo želimo biti i postati i ostati kao, kao zemlja koja je sada na začelju Europe. A da smo na začelju Europe može vas isto možda alarmirati jedan podatak, znači mi svake godine dobivamo te podatke o socijalno…, deprivaciji, znači to su podaci koji nas stavljaju negdje ne tako alarmantno jel 20% osoba koje su u riziku od siromaštva da bi se uspostavilo da zapravo naša granica od 60% prosječnog dohotka koja se uzima kao granica siromaštva ne znači ništa, apsolutno ništa, znači 60% od čega, od naše prosječne plaće koja je bijedna.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora, poštovana državna tajnice i ravnateljice uprave. Pa evo upravo danas imamo priliku raspravljati o europskim fondovima, imamo 25 milijardi eura na raspolaganju, a dio novca koji dolazi kao obveza država koji baštine određena prava EU poput švicarskih fondova i norveških fondova, tu su isto tako da pomognu Hrvatskoj. Prema tome, Vlada je osigurala do 2030. 25 milijardi eura, danas raspravljamo o jednom manjem iznosu, od 45 milijuna eura odnosno švicarskih franaka, al žao mi je da kolege iz oporbe na ovaj način govore i o tom iznosu znam kolegice Peović da biste vi htjeli da smo mi prvi u Jugoslaviji, van EU, a mi nismo ni na začelju EU već napredujemo, pretekli smo sigurno Bugarsku i Rumunjsku i lovimo korake sa Slovačkom i Češkom, gdje je prosječni BDP narastao sa 61 na 72% prosjeka EU i ukupno 10 milijardi eura smo u plusu kada gledamo sve fondove. Prema tome, međunarodni sporazum koji danas raspravljamo, ona je obveza Švicarske Federacije, već sam rekao da razvija i pomaže Jugoistočnoj Europi, tu je i Hrvatska i tih 45 milijuna švicarskih franaka uvelike bit će dobro uloženo i kvalitetno iskorišteno. 1,3 milijarde eura dakle Švicarska uplaćuje u proračun EU za 13 država, Hrvatska je iskoristila odnosno iskoristit će to kroz 4 prioriteta i to mi je drago evo državna tajnice da upravo dok sam ja bio ministar smo započeli programiranje i prve razgovore sa Švicarskom Federacijom i na inicijativu kolegice Burić je i dalje Gorski kotar prepoznat u švicarskim fondovima i to sa obje strane jel Gorski kotar je vrlo sličan švicarskom kraju i slični su problemi i isto tako možemo njihova znanja u regionalnom razvoju koristiti što će itekako s 23 milijuna švicarskih franaka za razvoj vodovodne mreže i zaštitu okoliša doprinjeti regionalnom razvoju tog dijela Hrvatske. Uz sami ono što smo istaknuli Gorski kotar tu je palijativna skrb 5,5 milijuna švicarskih franaka. Znamo da smo generacija koja starimo i upravo je državna tajnica objasnila u koje programe odnosno prvenstveno kroz razvoj kapaciteta i znanja u skrbi Švic…, gdje će Švicarska staviti vjerujem i svoja znanja u razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj. Ono na što sam posebice ponosan to je razvoj civilnog društva gdje Vlada gleda civilno društvo kao partnera u razvoju politika, u razvoju isto tako programa socijalne skrbi, posebice sam ponosan na program „Zaželi“ gdje dobrim dijelom i civilno društvo odnosno općine i gradovi uključene u zapošljavanje žena starije dobi u ruralnim područjima Hrvatske, ali isto tako i osiguravanje skrbi našim starijim građanima u tim područjima gdje je dosada 13 žena preko 30 tisuća korisnika. Zato me veseli 7,6 milijuna eura odnosno švicarskih franaka da ide u razvoj civilnog društva, a kolko su i europski fondovi uključujući i Švicarska darovnica značili za razvoj civilnog društva dovoljno govori da u mandatu ove Vlade broj zaposlenih u Sektoru civilnog društva raslo je sa 12 tisuća na 21 tisuću zaposlenih i kad se zbroje svi fondovi, nacionalna sredstva, EU fondovi, dakle izvještaj koji radi Vladin ured za udruge da godišnje investicije u Sektor civilnog društva premašuju 500 milijuna eura. A ono što me posebice veseli jer sam i sam došao iz područja istraživanja i razvoja su istraživački programi koji su se već dosada financirali kroz nacionalnu zakladu odnosno Hrvatsku zakladu za znanost i tu bi posebice istaknuo da Švicarska s obzirom da ima top sveučilišta u području fizike, to je recimo Ecole Polytechnique Federale de Lausanne koji ima bilateralni sporazum unutar ove darovnice sa Hrvatskom zakladom za znanost za razvoj poslijedoktorskih istraživanja i ulaganja. Vjerujem da će takvi programi i slični itekako oplemeniti znanost i ono što kolegica Peović možda kaže šta ćemo sa 4 milijuna švicarskih franaka, kakav je to projekt, pa da mi je vidjet kolegice da vodite takav projekt, siguran sam da nemate toliko projekata, svaka ulaganja u istraživanje i razvoj je pohvalno, a od ovih 25 milijardi eura iz višegodišnjeg financijskog okvira velik dio će ići na istraživanje i razvoj i upravo je cilj da europskim sredstvima dosegnemo Nacionalnu razvojnu strategiju ulaganja od 3% BDP-a u istraživanje u razvoj. Sveukupno švicarska darovnica i da smo među prvim zemljama Švicarska federacija završava ovaj sporazum je itekako pohvalno, sredstva će se iskoristiti za jačanje kapaciteta ulaganje u Gorski kotar u vodno gospodarstvo, u palijativnu skrb, civilno društvo i istraživačke programe. Dalje radimo isto tako 103 milijuna eura će biti raspolagano odnosno je kroz norveške fondove i to su samo dio sredstava od ovih 25 milijardi eura na raspolaganju do 2030. Kada govorimo o istraživanju razvoja upravo je nedavno i Hrvatska naklada za znanost objavila natječaj naklada za znanost objavila natječaj iz NPOO-a mislim da je 60 milijuna eura za istraživanje i razvoj za temeljna istraživanja i velika sredstva će biti kroz standardne europske fondove. Sve to dovoljno govori da se osigurava okvir za velika ulaganja u područje istraživanja, a i ova sva ostala područja na koja imamo odličnu suradnju, ja se zahvaljujem svim veleposlanicima i veleposlanicama Švicarske federacije u Hrvatskoj na odličnoj suradnji i na kvalitetnim pregovorima i da smo uspjeli doći do ovog programa koji je itekako poduprijet i sa strane hrvatske Vlade i Švicarske federacije. Sveukupno klub HDZ-a poduprijet će ovaj zakon i kao takav vjerujemo da će njegova provedba dovesti do boljeg života građana u tim područjima, ali isto tako do ulaganja u istraživanje i razvoj i ostala područja koja Hrvatska itekako vrhunsku znanost koju švicarski imaju gdje su njihove institucije među top znanstvena istraživačke institucije među top svjetskim i europskim itekako mogu pomoći našima istraživačima da imaju zajedničke projekte i kroz zajednička istraživanja dođu do projekata koje su na

Da, 238. reagirat ću stvarno svaki puta kada iznosite neistine, znači kolega Paviću rekli ste da smo pretekli Rumunjsku i Bugarsku, mi smo sa svim usporedivim zemljama daleko na začelju. Slovenija ima plaću minimalnu tisuću eura, a naša medijalna plaća je 930 eura. Ne možete izmišljati podatke, ljudi znaju kako žive, ne možete im slikati neke bajke …/Upadica predsjednik: vam govorim? Ponovo ste zloupotrijebili poslovnik i dobivate opomenu i nemojte to činiti. Izvolite kolegice Glamuzima u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati.

smatramo jer smatramo da nam je svaka financijska pomoć zaista potrebna i nadamo se da ćemo ova sredstva znati iskoristiti učinkovitije od onih koja su nam bila na raspolaganju za primjerice obnovu. Svakako smatramo zanimljivim područja u koja su se odlučila raspodijeliti ukupna nam dodijeljena sredstva. U konačnici nisam sigurna u proces biranja tih područja s obzirom da mi je državna tajnica rekla da su to više-manje uglavnom diktirali Švicarci. Kolega Pavić je veću težinu dao hrvatskom pregovaračkom timu, pa ću reći sljedeće, kad govorimo o sredstvima koja su dodijeljena u području zaštite okoliša i klime koja su išla isključivo u vodoopskrbu i odvodnju, a onda izgleda isključivo u područje Gorskog kotara sa obrazloženjem da je u Nacionalnoj razvojnoj strategiji dan prioritet razvoju javne infrastrukture u brdsko-planinskim regijama. To svakako pozdravljamo, ali i apeliramo da ovaj hrvatski dio financiranja dakle poviše ovih maksimalnih 85% koliko bi Švicarci davali i da je većinom iz državnog proračuna, a manje iz proračuna tih jedinica lokalne samouprave koje sufinanciraju ta sredstva. Obzirom da su to mali proračuni, da su to male jedinice lokalne samouprave i da 10%, primjerice 10% sad ne znam gdje je pet, gdje je 10 kad se odlomi od jednog malog lokalnog proračuna odlama puno više nego što bi odlomilo od državnog. Dodatno apeliramo na to jer se nadamo da u jednom trenutku kad se iscrpe sve jedinice lokalne samouprave iz Gorskog kotara za koje smo čuli da je kolegica Majda agitirala, nadam se da će onda i kolegica Majda i svi ostali koji pregovaraju ili će pregovarati ubuduće u takvim sredstvima prepoznati da Hrvatska ima i druge brdsko-planinske regije kao što je npr. Dalmatinska zagora, pa se nadam da ćemo onda i mi doć na red kad se zadovolje ove druge. Kad govorimo o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti što su također svi spomenuli i gledamo da su tu sredstva stavljena uglavnom u palijativu, to također pozdravljamo tih 5,5 milijuna franaka o francima cijelo vrijeme govorimo, iako je to više-manje jednako euru, Švicarci su prošle godine po mojim saznanjima u pratnji članova Ministarstva zdravstva obilazili neke domove zdravlja koji provode palijativne programe i to je dobro jer je vidljivo iz načina na koji je obrazloženo zašto se sredstva daju u to da su poslušali liječnice, posebno jednu koju osobno poznajem koja je dugi niz godina posvećena kvalitetnoj palijativnoj skrbi i tu se vidi da se teži jednom cjelovitom pristupu te da se barem na papiru konceptualno ne izjednačava koncept palijativne skrbi isključivo sa hospicijima jer to nije. Naglasit ću da su oni liječnici i medicinske sestre koje praktički volonterski biraju kvalitetno se posvetiti palijativnoj skrbi nemaju apsolutno nikakve poticaje da se time bave. A pročitat ću dakle iz obrazloženja u sporazumu da je cilj programa osigurati ravnopravnost i pristup uslugama bla, bla, bla, promicanjem palijativne skrbi među medicinskim i ne medicinskim osobljem. Znači promicati bavljenje time medicinskom i ne medicinskom osoblju. Reći ću vam da oni nemaju niti psihološki suport, psihološku potporu, a rade sa pacijentima koji su neizlječivi. Zamislite koliko je to teško i operativno i psihološki. Nemaju benificirani radni staž, nemaju nikakav dodatak na plaću, nemaju dodatne slobodne dane, nemaju niti financirane edukacije za kvalitetno bavljenje palijativom jer to u Hrvatskoj nije područje koje je niti blizu nekakvog standarda kakav poznaju evo Švicarci koji će nam pomoć financirat razvoj tog područja. Dakle, nadam se da će dio ovih sredstava kao što je tu i opisano ići i zaista konkretne ovakve mjere koje bi dodatno poticale medicinsko i ne medicinsko osoblje da se tim područjem bavi. Također se nadam da će dio sredstava otići i udrugama kao što je Udruga Laverna koja palijativnu skrb također volonterski već dugi niz godina pruža hrvatskim pacijentima. Dodatna zabrinjava, koja nas u klubu zabrinjava što je temeljem valjda nekakve logike upravitelj programa za ovaj program imenovano Ministarstvo zdravstva. To se ministarstvo u ovom mandatu susrelo sa jako velikim nizom problema zbog kojih mogu otvoreno reći da ne smatram ga vjerodostojnim da provodi išta. Gledam sad samo ovu zadnju aferu sa falsificiranim lažnim testovima za covid, gledam tog mladog HDZ-ovog junaka koji će vjerojatno umjesto optužnice i kazne dobit ne znam Zlatnu kunu kao poduzetnik godine. To je nevjerojatno nešto sve se to dešava i prolazi nezapaženo od Ministarstva zdravstva, a mi sad Ministarstvu zdravstva dajemo da upravlja još nekim velikim novcima. Srećom s druge strane Švicarci oni će valjda to malo pažljivije pratit nego što smo mi navikli da to prate naše službe. Što se tiče preostala dva područja primjećujemo da bi se puno ciljeva postavljenih u području civilno društvo i transparentnost postiglo uvođenjem onoga što već jako puno zastupnika iz oporbe već dugi niz godina traži, a to je uvođenje građanskog odgoja u osnovno i srednje obrazovanje kao što recimo imaju upravo ti Švicarci koji nam sada daju sredstva i za razvoj tog područja. A što se tiče ulaganja u istraživanje i inovacije i svih istraživačkih visokoobrazovnih centara o kojima je govorio kolega Pavić i kako se s njima može surađivati itd., tu ću iskreno samo reć da se nadam da Švicarci nisu čuli za naše doktorske programe iz Osijeka. U konačnici ću zaključit s ovim čl. 8. iz zajedničkog sporazuma koji govori o zajedničkom interesu gdje kaže ironično što se mene tiče, „Stranke Švicarska i Hrvatska dijele zajednički interes u sprječavanju i borbi protiv korupcije, stoga su suglasne udružiti svoje napore u borbi protiv korupcije, osobito su suglasne da će se svaka ponuda, poklon, plaćanje, nagrada ili korist bilo koje vrste koju ostvari bilo tko neposredno ili posredno u svrhu dodjele mandata ili ili ugovora u sklopu ovog okvirnog sporazuma tumačiti kao nezakonito djelo ili korupcija. Stranke bez odgode obavješćuju jedna drugu o bilo kakvoj utemeljenoj sumnji na nezakonito postupanje ili korupciju.“ Obzirom da smo mi u kolko, sedam godina promijenili tri vlade s obzirom na broj ministara koji je smijenjen i da nam borba protiv korupcije zaista nije očito jača strana, to da se Švicarci oslanjaju da ćemo mi bez odgode obavijestiti njih u slučaju bilo kakve utemeljene sumnje, pa tu samo mogu reći sljedeće, da želim jako dug život i kvalitetnu karijeru europskoj tužiteljici Lauri Kovesi jer na nas se ne mogu Švicarci oslonit za takve stvari. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane kolegice Orešković. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavatelju. Evo suština onoga što ja želim doprinijeti u ovoj raspravi nadovezuje se na zapažanje koje je iznijela kolegica Katica Glamuzina prije mene. krenimo ipak redom. Dakle, na temelju Memoranduma između EU i Švicarske, Švicarska je dodijelila omotnicu od milijarde i 300 milijuna švicarskih franaka od čega će RH dobiti 45 milijuna. Pri tome sredstva koja neće biti iskorištena do prosinca 2029.g. više RH neće biti dostupna. sporazumom navode se četri područja, istraživački program, pa zatim vodoopskrba i odvodnja, program palijativne skrbi i civilno društvo sa pripadajućim iznosima s kojima će upravljati navedena upravljačka tijela Hrvatske vode, Ured za udruge, Ministarstvo zdravstva i Hrvatska zaklada za znanost. Na prvi pogled sve zvuči sjajno, međutim mene je zanimao provedbeni dio, zanimalo me tko će pripremati ove projekte i kada hoće li to biti ova Vlada Andreja Plenkovića ili je ovo sve skupa omotnica koja će većim dijelom biti dostupna i nekoj sljedećoj Vladi koja će se formirati nakon sljedećih parlamentarnih izbora, pa sam shvatila da u ovom sporazumu nedostaju čak i te osnovne naznake nekakvog vremenskog provedbenog tijeka. Provedbeni okvir, tko, kada poduzima što i na koji način? I onda sam došla do jednog pitanja, do jedne ideje koju ću sada izložiti pred vama a mislim da će ona izazvati i pravnu i političku a možda i diplomatsku sablazan. Naime, mene zanima imaju li saborski zastupnici mogućnost da na ovakav prijedlog sporazuma podnesu amandman. Jer ako nemaju, a očito je da nemaju onda se postavlja pitanje a o čemu mi uopće raspravljamo, koja je svrha? To da glasačka mašinerija kaže sve što je pripremila Vlada naprosto je sjajno. A evo konkretnog članka za kojeg smatram da bi jedna dopuna bila korisna i to je upravo ovo što je citirala kolegica Katica Glamuzina. Dakle, članak 8. definira zajednički interes u sprječavanju i borbi protiv korupcije koja ugrožava dobro upravljanje i pravilno korištenje sredstvima. I tu je postignuta suglasnost da će se svaka ponuda, poklon, plaćanje, nagrada ili korist koju ostvari bilo tko neposredno ili posredno smatrati kao nezakonito djelo, kao korupcija koja je dovoljan razlog za raskid i poništenje ovog financijskog okvira. I sada dolazimo do jedne rečenice koja kaže: „Stranke bez odgode stranke bez odgode obavještavaju jedna drugu o bilo kakvoj utemeljenoj sumnji na nezakonito postupanje ili korupciju“. E sad, kolegice Glamuzina nije glavni problem to što Vlada, pogotovo Vlada HDZ-a, Vlada Andreja Plenkovića nema istančane radare za koruptivna kaznena djela pogotovo u svojim redovima. Ovdje postoji i jedna pravna nesigurnost u kojem to mi trenutku imamo utemeljenu sumnju i tko to utvrđuje? Koje je to Jesu li to ova provedbena tijela koja se navode kao kontrolni mehanizmi ili neka druga ili je to USKOK ili DORH? Je li to podnošenje kaznene prijave? Je li to potvrđivanje optužnice? Mi smo imali situacija kada naše pravosuđe krivo ocjenjuje ima li doista utemeljene sumnje. Dakle, imamo ogroman problem. A ovdje se postavlja i pitanje bi li Europski ured javnog tužitelja bio nadležan da utvrđuje ima li ovdje elemenata kaznenog djela? Mislim da ne. Dakle što nam je činiti? Ono što tvrdim cijelo vrijeme i što je zapravo bit mog političkog djelovanja, to je da je implementacija antikorupcijskih politika i mjera doslovno ključ i uvjet opstanka Republike Hrvatske, a mi o trenutno nemamo. Hrvatska je naprosto za ovakva pitanja zatvorena. Mi čak niti na razini i ideje ili svijesti o potrebi ne pričamo o tome da su naše institucije i unutarnji kontrolni mehanizmi u institucijama toliko slabi da naprosto ne mogu ni prepoznati da im se korupcija odvija doslovno pred očima. Hrvatska je država u kojoj netko sa 24 godine čiji je tata bio bivši saborski zastupnik može imati tvrtku koja putem poslovanja sa državom stječe doslovno milijune i milijune na stotine njih, pritom državi prodaje krivotvorene covid testove. To je Republika Hrvatska. I o kakvim onda mi kontrolnim mehanizmima pričamo? Koje su posljedice? Dakle, u ovom ugovoru odnosno pardon Švicarska kaže da je njihova odgovornost svedena na to da Republici Hrvatskoj osigura sredstva, a pritom će se ta sredstva primarno isplaćivati iz državnog proračuna, pa će Švicarska refundirati eventualno kasnije. Provedba pokazuje dugačak tijek, dakle do 2029. godine. Ponovno se vraćam na moje osnovno pitanje vremenski okvir. Tko će kreirati natječaje? Kada će ih kreirati? Kako će ih komunicirati sa zainteresiranim sudionicima i korisnicima. Tko će provoditi unutarnju kontrolu? Stoga me zanima od ova četiri naznačena provedbena tijela, Ured za udruge pod kontrolom je Vlade. O Hrvatskim vodama da ne govorim. Vi ste spomenuli da je Ministarstvo zdravstva opterećeno korupcijskim aferama. Hrvatske vode bolje ne taknuti, krenut će poplava. Ne vode, nego korupcije itd. itd. Prema tome, kad već ne možemo podnijeti amandman kojem bi stavili barem neke osnovne naznake kako ćemo kontrolirati tijek provedbe i isplatu financijskih sredstava, onda smatram da je zadatak Hrvatskog sabora koji na temelju Ustava ima obavezu da provodi kontrolu Vlade dato definira u nekim drugim aktima i u nekim drugim mjerama, da se naprosto traži puna transparentnost isplata tih sredstava, do te razine da se mora znati i unaprijed najava provođenja projekata, da se traži da to bude i medijski popraćeno i publicirano, da se u postupku dodjele tih sredstava unaprijed objavi koji će to biti kriteriji i pokazatelji ne onako okvirno da se već u samom kreiranju natječaja može pretpostaviti kome će sredstva biti dodijeljena i da se svaki tijek isplate naprosto prati u jednoj user-friendly javnoj aplikaciji. Evo tada ćemo možda biti na nekom boljem putu, a u međuvremenu sve ove pobrojene institucije u prvom sljedećem sazivu Hrvatskog sabora treba redefinirati iznutra, pa u tim samim institucijama postaviti pravila, jaka pravila preventivna pravila od sprječavanja sukoba interesa, od deklariranja potencijalne zainteresiranosti ili pristranosti u ocjeni pristiglih prijava pa na dalje. I naravno onda ojačati i ona vanjska kontrolna tijela, a to su USKOK, DORH, kako kadrovski tako i financijski. Eto hvala. Došli smo do kraja sa raspravama klubova zastupnika. Sada idemo na pojedinačne rasprave. Prva je na redu kolegica Peović, izvolite. Ja bih ipak vratila raspravu na ono što je bio predmet mojeg interesa, a to je ne da se zahvaljujemo Švicarcima za socijalnu pomoć koju dobivamo nego je pravi fokus ove rasprave trebao biti kako da se maknemo sa začelja Europe. Znači ne možemo na ovaj način se s tog mjesta birokratski rečeno Europe dvije brzine maknuti, a ono što dobivamo od HDZ-ovih zastupnika ovdje kao komentar je izuzetno korisno da vidimo i zašto se ne možemo maknuti, pa ću se referirati na ono što je rekao zastupnik Pavić u svojoj raspravi. On je tamo doslovno iznosio neistine iliti u prijevodu laž, da smo se mi zapravo makli od Rumunjske i Bugarske i da smo mi pretekli Rumunjsku i Bugarsku. Pazite, čak i da je to točno, čak i da je to točno to je kriminalno jer on zapravo potvrđuje da su svi drugi ispred nas, sve druge usporedive zemlje kao što su Slovačka, Poljska, Slovenija, Češka. On kaže mi smo pretekli Rumunjsku i Bugarsku, pa mi smo prije 30.g. bili ispred Rumunjske i Bugarske, Češke, Poljske, Slovačke, Slovenije itd., ali ali nije točno niti da smo pretekli nažalost jel Rumunjsku i Bugarsku. Prema novim pokazateljima siromaštva, ponavljam, ako gledamo potrebe stanovništva odnosno onu potrošačku košaricu mi smo na samom začelju ili prvi u Europi po siromaštvu, samo Rumunjska je gora od nas. Ono čega se pametan srami, budala se tome, tom, time diči, tako se ovdje, je bilo rečeno da se kolega Pavić hvali i ponosi projektom „Zaželi“, projekt „Zaželi“ koji je isto tako financiran iz tih EU fondova da se razumijemo, isto tako je simptomatičan za sve ovo o čemu mi ovdje pričamo, je projekt koji je prihvatio da žene koje su starije od 50.g., teško zapošljive, ostanu u izuzetno prekarnom statusu na potpuno nesigurnim radnim mjestima sa prihodima koje su, ali stvarno daleko svakog dostojanstvenog dohotka i to kolega Paviću nikako vam ne smije bit na čast. To što te žene nemaju drugog izlaza je jedan štokholmski sindrom koji mi imamo ovdje i sa ovim tu prijedlogom sporazuma koji će naravno svi pozdraviti, a to je da vi nama poručujete da mi ne možemo bolje, evo to je to, znači žene iznad 50.g. mogu samo bit u socijalnoj skrbi i same biti socijalni slučajevi dok to rade i pomagati drugim socijalnim slučajevima. Palijativna skrb nije samo jedan od projekata koji će Švicarci financirati nego je uistinu krovni pojam za sve što trebamo znati o našoj ekonomiji iz usta HDZ-ovih zastupnika u saboru. Druga stvar, kažete da smo mi u plusu što se tiče fondova, pa opet toga bi se trebali sramiti. Znači nama bi cilj trebao biti da nemamo socijalnu pomoć da bismo se razvijali, mi bismo trebali uistinu ovdje raspravljati i to bi trebala bit naša zadaća kako je rekao Ljubo Jurčić 90% aktivnosti Vlade bi trebalo ić u tom smjeru kako da poboljšamo nacionalni proizvod, kako da se maknemo s tog začelja Europe, a ne da zapravo na toj poziciji HDZ nas uvjerava da nam je ugodno, da nam može bit još gore, te da se jednostavno pomirimo sa sudbinom. A još ću vam odgovoriti i na vašu provokaciju da ja nisam voditeljica projekata znanstvenih, pa da evo da jesam, da imam tih 4 milijuna švicarskih franaka da bi bila jako ponosna. Pa vidite, ja sam došla ovdje u sabor baš zato što nisam htjela pristat na to sitno kokošarsko potkupljivanje znanstvene zajednice da će ukoliko dobiju neki znanstveni projekt za koji sami znaju vrlo često da neće poboljšati zapravo socijalni i ekonomski status, ali se to traži, pa se piše projekt onako kako se onaj koji daje novce želi da se taj projekt piše, a ne onako kako bi autonomna znanost trebala pisat svoje projekte. Došla sam ovdje u sabor zato šta u pravilu naša znanost stagnira i zapravo ide prema dole, a to je posljedica i vašeg financiranja, modela financiranja.

i sa strane HDZ-a oni se stalno hvale s tim projektom, ali da li bi teško zapošljive žene nakon određene dobi zaželjele ipak dokvalifikaciju i prekvalifikaciju pa raditi u nekakvim poslovima koji nisu samo pomoć starijim osobama kojim bi se trebale pomagati u nekakvim van institucionalnim okvirima od strane same države, a ne takvim projektima. Dakle takve žene koje su teško zapošljive mislim da žele i da bi trebale bi zaželit sasvim nešto drugo, molim komentar. **Jandroković, Apsolutno, znači ono što bismo mi ovdje isto tako oporba trebala slati poruku i tim ženama i svima drugima je da imamo pravo zaželiti normalan život, dostojanstvenu plaću, ne prekarne radne uvjete koje nudi HDZ, a nudi im zato i sad ću ih tu branit, ne zato što su možda zločesti nego zato što su pristali na ono što proizlazi zapravo iz sociopatske situacije u kojima mi plješćemo evo da jedna cijela generacija žena koje su zaslužile da imaju normalne plaće, nemaju te plaće. Zašto branitelji nisu recimo u toj skupini „Zaželi“ nego samo žene nakon 50.g. teško zapošljive, znači cijelu jednu skupinu guramo u taj zapravo status socijalnih slučajeva koje rade na prekarnim poslovima je to što oni zapravo pristaju na začelje Europe sa privrednim politikama koje ne razvijaju Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovana kolegice, vi ste tu izrazili jako puno svog nezadovoljstva, međutim kad gledate sam naziv ove točke i kad vidite da to zapravo se odnosi na sredstva koja će Švicarska dati Hrvatskoj, da bi se zapravo smanjile ekonomske i socijalne nejednakosti unutar EU, onda nam je jasno zapravo koji je cilj. E sad, di je problem? Problem je u tome da mi moramo pronaći načina kako da se ta sredstva usmjere na pravo mjesto i da se potroše na pravi način, a ne da nakon 7 ili 8 godina, s obzirom da to dolazi '29g. g. završava, da nakon toga imamo izvješće koliko smo novaca utrošili nego da vidimo koji su bili učinci utrošaka tih novaca, tu je poanta. Baš se zahvaljujem na tom pitanju. Znači jako, jako bitno pitanje. Znači Branko Horvat vam je dao odgovor na to pitanje kada je analizirao poziciju Kosova u tadašnjoj Jugoslaviji. Slanje pomoći u najnerazvijenije republike tadašnje Jugoslavije nije zapravo bilo učinkovito, nisu se prevladavale socijalne razlike. Dapače, ekonomije bogatijih zemalja, kao što je Slovenija su samo jačale, to je bilo lukrativno tržište za njihove sofisticirane proizvode, a socijalne razlike su zapravo ostajale iste. Naravno, u slučaju fiskalne unije to je ipak situacija u kojoj se negdje socijalne razlike mogu prevladavati, ali slanjem socijalne pomoći što EU fondovi zapravo jesu, sigurno nećemo prevladati socijalne razlike, doći do te kohezije, konvergencije, o kojima svi ti programi vrlo lijepo govore, ali mi se nalazimo na začelju i tu ćemo ostati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Imamo jednu povredu Poslovnika. Možete vi na mjesto, kolegica Perić, izvolite. **Perić, Kolegica je povrijedila članak vrijeđajući sve nas i zdrav razum hrvatskih građana i nas ovdje jer Hrvatska je postala i članicom eurozone i Schengena i uostalom, EU, zato što je itekako dobro radila svoj posao, a isto tako i podigla gospodarski rast, a isto tako i kreditni rejting. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Perić, ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Idemo dalje. Sada će govoriti pojedinačno kolega Marko Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, državna tajnice. Evo danas raspravljamo o obvezi švicarske federacije i ugovora kojim će Hrvatska dobiti 45 milijuna švicarskih franaka i isto tako, stavljamo u širi kontekst sa 25 milijardi eura europskih fondova, ali ne mogu se ne osvrnuti na raspravu do sada i apsolutno mi je smiješno da kolegica Nađ pita kolegicu Peović koja nema pojma o programu Zaželi, o uvjetima, a ne znate da je svaka žena odnosno da je bilo vaučera za 1000 eura za dokvalifikaciju upravo s ciljem da te žene u programu Zaželi, njih 13 000 koje bi ostale nezaposlene i na socijalnoj pomoći do kraja života da nije bilo tog programa jer smo vidjeli to kroz program javnih radova i meni je fascinantno iz tih bjelokosnih fakultetskih klupa, gđo Peović, ne odete među građane i ne vidite koja je vrijednost programa Zaželi, odite u svaku županiju, odite, vidjet ćete kako su zaposlene žene zadovoljne …/Upadica: Samo malo, kolega Pavić, samo malo…/… a i vidjet ćete … **Jandroković, Bila bi, baš vas briga, je li? Bila bi vam treća i onda bi vjerojatno plakali da vam dao opomenu zato da ne možete, zato da ne možete govoriti. Dakle ja vas molim da se ponašate u skladu sa pravilima ponašanja ovdje u sabornici. Dakle slušali smo vas, sve šta ste govorili je meni bilo potpuno neprihvatljivo, ali slušao sam, nisam rekao ni riječi, onda je došao kolega Pavić pa vas iritira ono što on govori pa se onda derete iz klupe. To vam piše u Poslovniku da je opomena, ali ja vam sad neću dat opomenu nego vas upozoravam da ću vam idući put dat opomenu. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Prema tome, fascinantno mi je da programu Zaželi raspravljaju oni koji nemaju pojma o njemu i koji isto tako nisu vidjeli i ne vide na terenu sve dobrobiti. Naravno da želimo da te žene se što više usavršavaju, osobno sam se borio da dobe i program ženskog poduzetništva, ali ti vaučere su mogli iskoristiti, bile su im na raspolaganju, a još jedanput, tih 13 000 žena bilo bi nezaposleno i vjerojatno do kraja života na socijalnoj pomoći da nije bilo programa Zaželi. Što se tiče samih švicarskih fondova, već smo kroz raspravu za klub zaključili da su oni obveza švicarske federacije prema EU za baštinjenje određenih prava koja dolaze EU, a isto tako i za suradnju i sudjelovanje švicarskih institucija u različitim fondovima, poput programa Horizon za znanstvene projekte. Tako da veseli da su upravo 4 komponente ulaganja, tu bi se sada u pojedinačnoj raspravi još jedanput istaknuo 2, prvenstveno istraživački program, 8 milijuna švicarskih franaka, bio sam osobno i u posjetu CERN-u, primio me i g. Puljak tamo dok smo bili, bio sam i na Ecole Polytechnique de Lausanne sa našim grupama fizičara i bilo mi je zadovoljstvo vidjeti želju svih naših znanstvenika, Hrvata koji žive u Švicarskoj za jaču suradnju sa hrvatskim institucijama. I upravo mislim da su ovakvi istraživački fondovi dobra baza za njihovu suradnju i posebice da Ecole Polytechnique Federale de Lausanne koje je među, ja mislim, top 10 europskih sveučilišta da ima bilateralnu suradnju sa Hrvatskom zakladom za znanost za usavršavanje naših mladih znanstvenika i postdokova. Druga komponenta koja svakako jača je civilno društvo, 7,6 milijuna švicarskih franaka koji će ići preko Ureda za udruge, vidjeli smo snagu civilnog društva i u programu Zaželi, vidjeli smo snagu civilnog društva i pri volontiranju kod potresa, vidjet ćemo i sutra kad će biti i predstavljanje javno 150 milijuna kuna, 20 milijuna eura uspjeha STEM popularizacije, znanosti i STEM-a koje udruge sa znanstvenim institucijama rade za naše djecu i mlade, tako da ta sredstva sigurno će dobro biti uložena i moći ćemo s njima kvalitetno raspolagati, hvala vam lijepa. Imate nekoliko replika, kolega Paviću prva je kolegica Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** A dobro, ajmo krenuti od projekta „Zaželi“, znači u jednoj godini projekta se od 5.421 žene samo njih 203 zaposlilo. Da jeste, davali ste vaučere, pa nismo baš vidjeli da su njih 4 tisuće postale informatičarke i dobile plaće ne znam od nekoliko tisuća eura, znači nemojte pričat. Mi smo ovdje rekli i kolegica Nađ i ja da bi te žene trebale moći zaželiti nešto više od socijalne pomoći i vi sad ovdje ponavljate kao što njih 13 tisuća bi bilo socijalna pomoć, primale bi socijalnu pomoć, pa jesu one svojom greškom, svojom krivnjom došle do toga da njih 13 tisuća mora primat socijalnu pomoć ili radit nisko plaćene poslove koje ste vi njima naveli kao projekte koje one moraju moći jedino zaželiti u životu, pa može vas bit sram. Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Peović, pa meni nije jasno kako vi ne razumijete i da se ne spustite iz tih teoretskih krugova i željama za Jugoslavijom i sve ostalo u realnu stvarnost koju imate. Dakle imamo situaciju gdje smo vidjeli da 13 tisuća žena u ruralnim područjima preko 50.g. je nezaposleno, da nemaju kvalifikacije koje su tražene na tržištu rada i država je tu uskočila sa programom da se te žene zaposle, da dobiju plaću, da dobe 1000 eura za prekvalifikaciju i da ih osnažimo za tržište rada. Pa vi ko glavni ljevičar tu u saboru vi ste trebali hvalospjeve tom programu pjevati upravo, upravo iz toga jel osnažuje žene u ruralnim područjima, a ja, ja ne znam koje vi rješenje imate, koje vi rješenje imate osim teoretsko tim ženama, tih 13 tisuća žena za njihovu sudbinu…/Upadica predsjednik: Hvala/…ova Vlada je Zahvaljujem. Dakle u svom repliciranju negdje ste rekli da će ova sredstva biti kvalitetno i pravedno utrošena i potrošena, pa vas ja sad pitam, nadam se da možete civilizirano odgovoriti, dakle postoje 4 komponente, postoji financijska omotnica za svaku od tih komponenti, mene zanima znate li vi nešto više o vremenskom tijeku raspisivanja natječaja uopće formiranja neke malo razrađenije ideje na što će točno za svaku od tih komponenti ta sredstva biti utrošena i kada planirate da bi provedbena tijela to mogla javno obznaniti bilo na bilo na svom web portalu ili na neki drugi način potencijalnim korisnicima? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Pa ono što su istaknule kolegice iz Ministarstva regionalnog Hrvatska je među prvima zemljama koje potpisuje ovaj međunarodni sporazum, nakon što se on potpiše krenut će se sa svakom institucijom u finalizaciju natječaja, ja vjerujem da će natječaj skoro i krenut, pratite web stranice Ministarstva regionalnog kao što su kolegice rekle i svake od agencija koje će provoditi od Ministarstva zdravstva, Zaklade za znanost i svih ostalih tijela u sustavu i s obzirom da imate već i najave evo javno pozivam sve

kolega Pavić, čini mi se da su neke kolegice jele jučer grah malo lošije kvalitete, pa to još uvijek ima posljedice na današnju raspravu. Mislim bilo je i bolje, mogli ste birati, to je stvar izbora. Jednostavno mi je neshvatljivo da netko ko sjedi ovdje u HS i ko želi dobro hrvatskom narodu, a državna tajnica je suvislo i argumentirano objasnilo što ovo znači, da se neko ovdje uhvati priče i da kaže da ovo donosi štetu Hrvatskoj, da ovo donosi sramotu Hrvatskoj, da je Hrvatska najgora, za pojedine kolegice možda to uistinu uistinu tako i je, no kada se argumentirano i suvislo uđe u ovu materiju vidi se da tome nije tako, posebno ono što mene raduje kao zastupnika da su brdsko-planinska područja itekako obuhvaćena ovim programom i potiče se razvoj upravo onih područja koja u Hrvatskoj stvarno možda ovog trenutka…/Upadica

mi možemo imati različita razmišljanja, mi se možemo ne slagati, mi zato i jesmo ovdje da zastupamo različitosti, međutim ja bi vas lijepo predsjedavajući molila da držite nivo rasprave. Ovo što je izgovorio kolega Ivanović na početku je neprihvatljivo za nivo rasprave u HS. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, ovaj ja se slažem da trebamo držati nivo, al onda trebamo svi držati nivo isto tako kad se govori strankama da su lopovske stranke, da su kleptomani, da su niš koristi, da su banda i ostale stvari, onda i o tome trebamo voditi računa. Prema tome, ja mislim da ovaj svi trebamo držati apsolutno primjerenu ovome domu. Ja predlažem da prekinemo sad sa, sa tom diskusijom jer očekujem da se svi slažemo sa time što sam ja sada rekao, da svi trebamo nastojati da očuvamo razinu ovoga doma. …/Upadica Ivanović: Prihvaćam/…. Povlačite dakle ovaj povredu. Kolegice Raukar Gamulin?

da mi imamo različite političke diskusije, ali govoriti uopće ne želim ponoviti što je kolega Ivanović izgovorio, to ste vi ispričavam se trebali zaustaviti, a kolega Ivanović se treba ispričati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Mislim da ovaj niste u pravu da je to replika pa dobijate drugu opomenu. Hvala lijepa. Evo uvaženi potpredsjedniče htio sam biti korektan i prema vama kao čovjeku koji vodi ovu sjednicu. Ovo što izgovara uvažena zastupnica Raukar ispod svake Ona smatra da u ovom Hrvatskom saboru treba biti samo njeno mišljenje, a naša mišljenja su nepotrebna ovdje. Kad ste vi gospođo Raukar budete svima nama ispričali za sve one uvrede i laži koje ste iznijeli na račun HDZ-a ja ću doći prvi k vama pružit vam ruku, možemo pojesti ručak, možemo popiti kavu što god, ali kad vi to učinite

studentice i studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. /Pljesak./. A sada će repliku imati poštovana zastupnica Nađ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću govorili ste o 13.000 žena koje su dobile vaučere za prekvalifikaciju. Sada me zanima da li ste napravili analizu nakon završetka projekta Zaželi, sigurno će jedanput reći dosta ne damo vam više novce iz EU fondova ili švicarske unije. U kojim zanimanjima bi se mogle one zaposliti i

predviđen je i u novoj financijskoj omotnici 2021.-2027., prema tome ja se nadam da će što više njih i da je iskoristilo ne znam podataka koliko ih je iskoristilo. Ono što su one tražile dakle zanimanja koje su najviše prikladnija za njihova područja od gerontodomaćica od uslužnih djelatnosti na dalje. Vjerujem da će isto tako se nadograditi program ženskog poduzetništva. Među njima one koje su najpoduzetnije mogu otvoriti vlastite tvrtke i dobiti znanja i iskustva na koji način to voditi. Osobno sam htio to spajati da ih spojimo sa Gradišćem gdje je jako razvijen turizam gdje ima jako puno OPG-a, a nema jezične barijere s obzirom na razinu obrazovanja nažalost te žene ne govore druge jezike, zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću, evo ovdje dobivamo lekcije o tome zbog čega Hrvatska uopće ulazi u takav sporazum, ali te i takve kolegice nisu napomenule da kod alokacije ovog drugog doprinosa Švicarskog zapravo ulaze još 12 i Hrvatska kao 13 država članica EU koja je ušla nakon 2004., pa između ostalog je to i Rumunjska i Slovačka i Slovenija i Češka, Mađarska, Cipar, Litva, Estonija, Bugarska, Latvija, Malta, Poljska itd., dakle i sve te države ulaze u ovakve sporazume, a nama se dijeli lekcija o tome kako je to ispod razine kako smo mi sirotinjska država.

to je nepristojno u najmanju ruku./… da sredstva koja imamo za ubrzani rast, a trenutačno rastemo brže od prosjeka EU da imamo tu konvergenciju odnosno da dostignemo prosjek ostalih zemalja, kolegama je to problem. Ja to stvarno ne vidim, ali Vlada pokazuje da zna to iskoristiti i građani to cijene. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Evo, kolega svaki dan naučim nešto novo pa sam evo i sad naučio neke stvari koje nisam znao. No, htio sam replicirati kad ste spomenuli STEM područje, STEM studije općenito razvoj STEM-a u Hrvatskoj. Ne znam na čemu temeljite svoj optimizam jer ja iz godine u godinu podnosim iste amandmane na proračun i reći ću vam kakvi su rezultati. Znači što se tiče poticanja izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama, a onda i srednjim školama znači Vlada izdvaja nula eura. Podupiranje tehničke kulture prije svega u osnovnoj školi, izvannastavnih aktivnosti nula kuna. Rad s darovitim učenicima nula eura. Potpora Hrvatskoj zajednici tehničke kulture je minimalna, doslovno osigurava ono što se kaže hladni pogon, ali ništa znači minimalno, ne minimalno nego nula ulažemo u rad sa djecom koja danas sutra trebaju se odlučiti za STEM područje. Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Ne znam od kud vam ove brojke vjerojatno su to samo nacionalna komponenta, ali pozivam vas sutra u 9 i 40 u Osnovnu školu Ksaver Šandor Đalski, 8 projekata će biti prezentirano i 16 razreda da vidite. Kada govorimo o potpori STEM-a tu niste ubrojali sigurno STEM stipendije koja automatikom djeca koja upisuju STEM studije dobivaju u svoj kaslić bez da su se uopće natjecali. Iz europskih sredstava tisuće stipendija su tu na raspolaganju. Samo ovaj projekt iz Europskog socijalnog fonda popularizacije STEM-a jer vidimo da u društvu imamo i pojavu antivaksera i ravnozemljaša 150 milijuna kuna. Dok svi ti projekti imaju obvezu partnera znanstvene institucije i škole. Prema tome, dosta tu nije pobrojano što ste rekli. Predlažem da se možda za sljedeće izvješće uključe i projekti iz EU fondova koji to podupiru. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo iz ranijih rasprava kolegica je istakla sve negativnosti ovih programa i projekata, a posebno što je mene zasmetalo to je da je često upotrebljavala izraz sramite se, pogotovo u kontekstu prihvaćanja ovakovih programa, u kontekstu prihvaćanja i provođenja programa „Zaželi“. Što je to sramotno da žene žele baviti se i ovim poslom? Što je to sramotno da netko, neka žena želi radije raditi kao njegovateljica, kao geronto domaćica i za to se kvalificirati i prekvalificirati, a eto ne bih baš bila informatičarka. Što je to sramotno da Vlada upravo ovakve programe i projekte da se pomogne onima koji su bolesni, manje sposobni, odnosno stariji i nemoćni pogotovo u kontekstu kad znamo da će nam nedostajati njegovatelja, da ih već sad nedostaje, da nemamo asistenata već dovoljno već nam sad nedostaje. Zbog čega se preferiraju

dapače mi se ponosimo time i nema tog zanimanja gdje se zarađuje za kruh na pošten način kojeg bi se itko trebao sramiti. I upravo vi ste bila ministrica, znate najbolje, zajedno smo radili na programima za produljeni vrtić. Borili ste se za sve komponente sustava socijalne skrbi. Apsolutno treba dati podršku svim ljudima u sustavu socijalne skrbi i nema ništa sramotno. Dapače, mi se ponosimo da smo osigurali priliku tim ženama, ali smo osigurali i priliku i za napredovanje za one koji žele više. Prema tome, država je tu da osigura priliku a najbolje govore o uspjehu projekta sva nasmiješena lica tih žena i kada stvarno kažu da bez toga ne bi imale posao. I kad su našle samopoštovanje i dostojanstvo u poslu koji rade. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pavić, tu smo problematizirali možda više da se vratimo na meritum stvari ne sredstva koja dobijamo koja ja smatram da su dobro da ih imamo i nadam se da ćemo ih dobro iskoristiti. Međutim, nositelji projekata kao što je na primjer Ministarstvo zdravstva su nam suspektni kao sposobni da to naprave na pravi način uzimajući posebno u obzir zadnju seriju od afera gdje je vaš kolega stranački dobio državni posao rađenja covid testova niti godinu dana nakon što je osuđen, ne optužen nego osuđen da je krivotvorio novac. I onda gle šoka krivotvore i te testove. Pa zašto bismo mi imali povjerenja, zašto očekujete od nas da bez pogovora imamo povjerenja da će ta Vlada kojoj se takve stvari dešavaju, gdje je smijenjena cijela serija ministara zbog optužbi za korupciju koja nije znala iskoristiti sredstva za obnovu obnovu zašto očekujete da mi bespogovorno povjerujemo da ćete znati upraviti ovim sredstvima koja je dobro da imamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Poštovana kolegice Glamuzina, ja znam da vi morate oporba ste, vi morate ne imati povjerenja. Ali mene zabrinjava kad nemate povjerenja u instituciju nevezano jel' volite ili ne volite ministra. I ako Švicarska federacija uz kontrolne mehanizme ARPA i sve ostalo ima povjerenja u Ministarstvo zdravstva, onda mene čudi da je to vama sporno. Dakle, nije ovaj ugovor potpisan bez druge strane. Ja znam da se vama ministar Beroš ne sviđa, ali uspjehe koje je Hrvatska ostvarila u covidu da smo uložili u gospodarstvo skoro dvije milijarde eura i spasili 800 000 radnih mjesta i uspjeli osigurati zdravstvenu skrb za naše građane, jer nismo imali situaciju kao u Milanu da su ljudi umirali na hodnicima bolnica je itekakav uspjeh. To što se vama osobno ne sviđa ministar Beroš, ha izađite na izbore i dobite ih. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani uvaženi kolega Pavić. Prvi švicarski doprinos bio je 2015. godine i sada raspravljamo o drugome koji bi zaključno trebali iskoristiti sredstva do prosinca 2029. godine obzirom da ste involvirani duboko bili i kao ministar u ovu tematiku. Molio bih vas, zanimalo bi me vaše mišljenje o benefitima iskustva ovoga programa prije i ovoga što očekujemo do 2029. godine, pa ukoliko možete izdvojiti što bi po vama bilo uz ovaj projekt zaželi koji ste spomenuli, na koji smo se dovezali kao saborski zastupnici, ali i ovi u istraživačkome dijelu razminiravanje i niz toga. Međutim, koji su oni projekti koje možda ovdje nismo spomenuli a jako su bitni i možda bi javnost trebala danas također čuti o njima. Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala vam lijepa kolega. Pa upravo imam i veliku zahvalu i prema Švicarskoj Federaciji, ali i svim veleposlanicima i veleposlanicama u Hrvatskoj sa kojima smo surađivali i došlo je do toga da je Hrvatska među jednim od prvih koji potpisuje ovakav sporazum. Iako sredstva od 45 milijuna švicarskih franaka kada gledamo u omotnici omotnici svih EU fondova 25 milijardi eura ne zvuče tako impresivno one su itekako dušu dale za razvoj manjih projekata. Tu posebice ističem Gorski kotar kojima kada idete po Gorskom kotaru, razgovarate sa ljudima život znači. Ono što kao netko tko je došao iz sustava znanosti bio predsjednik Udruge mladih znanstvenika osobito mi je pri srcu taj istraživački dio programa i nadam se da će u ovoj drugoj darovnici posebice sa vrhunskim top sveučilištima u Švicarskoj se napraviti dodatna suradnja koja će osnažiti hrvatske znanstvenike za prijavu svih projekata i vođenje projekata u Hrvatskoj. **Reiner, Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću vidjeli smo da većina dodijeljenih sredstava iz švicarske darovnice se usmjerava upravo prema Gorskom kotaru pa je to najveće pojedinačno ulaganje u Gorski kotar i ako gledamo i prvu i drugu fazu radi se o 44 milijuna švicarskih franaka. Vi ste česti gost u Gorskom kotaru, štoviše vi ste prijatelj Gorskog kotara i jako dobro ste upoznati s politikama Vlade premijera Plenkovića prema Gorskom kotaru. Ono što valja u ovoj prilici naglasiti jest da nijedna Vlada do sad zaista niti jedna osim ove nije pokazala toliko razumijevanja, a sve praćeno i financijskim sredstvima prema Gorskom kotaru, štoviše nije uvijek bilo tako. Neke druge vlade ponašale su se upravo suprotno, rekla bih i destruktivno, pa me zanima s obzirom da ste često u Gorskom kotaru kakve promjene vidite, što je sve napravljeno i što smatrate ustvari da bi i u budućnosti …/Upadica Reiner: Hvala./… na čemu bi Hvala vam lijepa. Pa ravnomjerni regionalni razvoj itekako je u fokusu rada ove Vlade od projekta Slavonija, Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar i zadovoljstvo je da unutar tog šireg programa dobar dio i značajni dio iz švicarskih fondova ide za razvoj Gorskog kotara. Tu se zahvaljujem i vama na osobnoj inicijativi gdje stalno gurate projekte Gorskog kotara. Osobno sam i često planinarim i po Risnjaku, Bijelim i Samarskim stijenama tako da poznam dobro Gorski kotar. Ono što se vidim je veći potencijal za turistički razvoj, za organsku proizvodnju hrane dakle za prihvat turista kojima treba mir, odmor i koji mogu isto tako to dobro i platiti. Za to nam treba infrastruktura i upravo ovih 40-ak milijuna švicarskih franaka ulaganja u infrastrukturu Gorskog kotara od vodovoda, cesta nadalje zaštite okoliša daje dobar preduvjet za Gorski kotar ima održiv razvoj i da građani mogu od svog rada živjeti i stanovati u Gorskom kotaru. Hvala. Hvala. Sada će sljedeću pojedinačnu raspravu imati poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Kolega Marko Pavić je izašo, ali evo samo da mu kažem ubuduće kad mu bilo tko iz oporbe kaže da je Hrvatska u EU najlošija može mu slobodno reći da ne govori istinu jer je od nas lošija Rumunjska. Prema tome, to nije istina da smo mi najlošiji, ima neko iza nas, al nažalost samo jedna država. Nadalje, činjenica je da je kolega Hajduković ovdje digao rekao je da država ništa ne ulaže u STEM područje što je točno. Ono što se ulaže u STEM područje ulaže se iz fondova EU, a ne iz proračuna. Znači kolega je jasno rekao da Hrvatska iz proračuna ne ulaže u STEM područje i da tu nema dovoljno napretka što se tiče same Hrvatske. Nadalje, bilo je rečeno da su među najrazvijenijima, mislim da to ne treba tumačiti i ne treba uopće komentirati jer znamo točno gdje smo. Nadalje, bilo je rečeno da smo veliko gradilište, jesno, veliko smo gradilište zadnjih nekoliko tjedana i pitanje je kako ćemo utrošiti novac. Činjenica je da ćemo utrošiti novac, ali pitanje je koji će biti efekti. Nama je bitno je li novac utrošen na način kako treba biti utrošen i jesmo li postigli sa tim novcem ono što je zapravo Europa predvidjela da se sa tim novcem postigne. Ukoliko to nismo postigli onda smo napravili ništa. Prema tome, ovo što se danas govori o velikim gradilištima uspjet ćemo potrošiti novac iz europskih fondova to je katastrofa. Bilo bi korektno da se kaže, uspjet ćemo sagraditi sve kuće koje su se trebale izgraditi, uspjet ćemo obnoviti sve stanove koji su se trebali izgraditi i obnoviti, a onda bismo postigli uspjeh, a ovo ovakav pristup i ovakva retorika nije dobra za RH. Nadalje, govori se o tome da dobivamo puno više sredstava nego što dajemo u EU. Naravno, to smo i očekivali. Očekivali smo da ćemo dobivati novaca dovoljno dugo da se možemo dići u odnosu na ostale europske države. Danas kad se govori da dobivamo puno novaca, dobivamo ljudi zbog toga što smo loši, zato što smo loši, što smo slabi, što trebamo ojačati. Svi govore o koheziji cijela Europa govori o tome i ukoliko se nećemo podići dobivat ćemo i dalje novaca, al do neke mjere, a nakon toga će nas Europa pitati ljudi, a što ste vi sa tim novcem napravili, pitat će nas i što smo napravili sa novcem koji su nam dali za poljoprivredu, a nismo ostavili odnosno postali samodostatni ni u jednom jedinom segmentu, osim onome gdje smo bili prije, a to je pšenica i kukuruz. Što smo napravili u obrazovanju? Ništa. U zdravstvu? Ništa. Kudgod se okrenemo nije dobro. I kad neko kaže da nije dobro dobivamo ova sredstva, to nije točno. Dobro je da dobivamo ova sredstva, ali ih moramo trošiti namjenski, moramo vidjeti svrhu što smo napravili nakon utrošenih 47 odnosno 45 milijuna i 700 tisuća švicarskih franaka moramo vidjeti koji su rezultati. Ako nemamo rezultata nismo napravili ništa, ako će nam biti na kraju kao što je i često su ovdje izvješća utrošili smo toliko milijardi iz fondova, da, ali koji su nam efekti ako će biti opet tako izvješće nakon ovoga o utrošenim sredstava nakon sedam ili osam godina koliko će se ulagati novac iz ovog fonda i nakon toga samo koliko smo utrošili, a što smo postigli nema onda nemamo ništa. Prema tome, sustavan pristup koji će nam omogućiti da se razvijamo i da idemo u pravom smjeru, bez toga ne možemo napraviti ništa. nemojte zaboraviti što piše u zakonu, da se ne mogu iz ovih sredstava financirati oni projekti koji se financiraju iz drugih sredstava. Prema tome, mi imamo ozbiljno pitanje koji će to projekti biti financirani iz ovih sredstava i na koji način će se uskladiti ono što je bilo predviđeno recimo u NPOO-u i sada ovdje da se isfinancira zajednički, a da se ne preklapaju ta sredstva? To su ozbiljne stvari. Pogledajte čl. 7. što piše u zakonu čl. 7., nažalost Švicarska nije preuzela odgovornost što je meni i razumljivo, za bilo što i prema bilo kojoj instituciji u RH, ali bilo ali bilo bi dobro da je preuzela odgovornost da kontrolira kako se ta sredstva koriste, kako se ta sredstva troše i koji su rezultati nakon potrošenih sredstava. To bi nam bilo odlično za našu državu da vidimo da imamo još jednu dodatnu injekciju, još jedan dodatni motiv da moramo raditi drugačije, da moramo raditi bolje, da moramo biti kvalitetniji i da moramo pokazati Europi da znamo, hoćemo i možemo. Ovako nije dobro. Hvala.

dodijeli ova sredstva nego je to kao što u zakonu piše napravljeno temeljem Memoranduma o suglasnosti između Vijeća EU i Švicarskog saveznog vijeća. Znači nisu nas mogli izbjeći u pregovorima sa EU između, među svim ovim ostalim zemljama koje su od 2004., nakon 2004. postale članice. A Švicarska s obzirom da nema povjerenja u naše institucije je u ovaj sporazum unijela klauzule o raskidu sporazuma u slučaju da dođe do svakojakih poklončića s kakvima, iz državnih sredstava s kakvima je iskustva imao i bivši ministar Pavić. I zato što postoji revizijsko tijelo EU koje će pratiti je li se ovi programi dobro provode …/Upadica: Hvala./… imamo povjerenje pa da možemo glasati za ovaj prijedlog zakona ni za, ništa drugo. Hvala vam kolegice, evo ja sam neke stvari sam preskočio zbog toga što nisam stigao sve reći u svojoj raspravi i dobro da ste to sve skupa naglasili. Činjenica je da revizorsko tijelo će nam sigurno pomoći kasnije u drugoj fazi, ali problem je u tom što revizija dolazi nakon svega kad smo već potrošili novac. I onda ako revizija utvrdi da smo to potrošili loše onda smo već zapravo se naši u problemu. Prema tome, bilo bi dobro da imamo još jedan kontrolni mehanizam koji bi nas kontrolirao cijelo vrijem od momenta kad novac uđe u Hrvatsku i kad se ti projekti definiraju i zapravo usmjere u nekom smjeru. To bi bilo za nas daleko kvalitetnije, daleko bolje i na kraju krajeva ono što ste sami rekli, nije nas Švicarska birala.

kako je bitna pomoć koju dobijamo iz Švicarske, ali nikako da od Švicarske uzmemo npr. iskustva kako se upravlja državom i kako se provode njezini zakoni. To bi nam bilo puno bitnije jer bi, kad bi kod nas to funkcioniralo onda mi uvijek ne bi ovisili o nekakvoj tuđoj pomoći. Nama 20% proračuna ovisi o pomoći EU jel tako, od fondova. Program Zaželi, poželi možete ga zvati kako god hoćete to je socijalna pomoć samo što ne ide direktno iz proračuna jer mi da uzimamo kako se upravlja državom od Švicarske, kako se provode zakoni uz dužno poštovanje prema gospođi Đurić ona ne bi mogla biti državna tajnica u uređenom sustavu jer je 1.700 neovlaštenih rješenja potpisala. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče činjenica je da što se tiče Švicarske mogli bismo puno učiti od sustava referenduma kako narod odlučuje u Švicarskoj pa nakon toga kako se troši novac u Švicarskoj. I zato sam rekao žao mi je što u Članku 7. ne piše da će Švicarska kontrolirati ta sredstva na svoj način kako to oni rade u svojoj državi jer bismo onda znali sigurno da će taj novac biti utrošen namjenski, da ćemo nakon tog od tog novca imati stvarno koristi i da će efekti za naše stanovništvo biti stvarno pozitivni. Ovako ne znam što će biti. Kad revizija, znači revizorsko tijelo koje će ovoga podnijeti izvješće, podnese izvješće da smo utrošili toliko i toliko novaca bez učinaka onda ćemo imati zapravo jednu veliku nulu što se tiče samog izvještaja. Znat ćemo koliko smo novaca potrošili, a koje smo efekte postigli jako teško.

bolje bi bilo reći u brigu o kompleksnim bolesnicima. I to je hvale vrijedno. Hrvatska doista treba velika, velika ulaganja u taj sektor. ne smijemo zaboraviti isto tako činjenicu da je u javnoj raspravi u 11. mjesecu bio Zakon o prostornom planiranju, neke izmjene koje su baš evo donijele palijativnu skrb da se objekti mogu graditi izvan prostornih planova, mimo odluka jedinica lokalne samouprave, dakle bilo gdje. Doslovce bilo gdje. Ja bih vas molila da to prokomentirate jer eto zanimljivo mi je da se baš palijativna skrb spominje na takav način. Hvala. Poštovana zastupnice ja se nadam da se to neće desiti, ako smo, bili smo tu zajedno na tim raspravama i sjećate se da smo bili zajedno govorili o tome da nije dobro da se ide raditi bilo što van prostornih planova i da se bilo što radi mimo interesa kao prvo jedinica lokalne samouprave, a kao drugo naših stanovnika koji tamo žive i koji bi kasnije trebali tu uslugu koristiti. Ukoliko se desi da će se to sada ta sredstva usmjeriti opet prema nekakvim privatnim osobama, znači u samom zakonu piše da Švicarska se neće miješati, niti ovoga odnosno nema odgovornost niti prema javnim, niti privatnim ovoga sudionicima koji će sudjelovati u korištenju tih sredstava. pitanje je kako će ta sredstva ovoga biti usmjerena i kako će se ta sredstva trošiti i tko će ih na kraju krajeva trošiti. To su velika pitanja. Prema tome, bilo bi u interesu svih nas da se ono što smo tu govorili kad se radi o tom zakonu, da se taj zakon poštuje na način kako smo mi predlagali. **Reiner, Željko Kolega Pavić, rekli ste da ove, ova sredstva znači naravno trebamo uzeti, ali trebamo propitati kao ćemo ih potrošiti i uputili ste na Članak 7. sporazuma, mislim da mislite na Članak 5. stavak 3. koji kaže Hrvatska je dužna izbjegavati svako dupliciranje ili preklapanje s bilo kojim dijelom mjere potpore koju prima potporu iz bilo kojeg drugog strukturnog ili kohezijskog fonda kao što su europski fondovi, financijski mehanizmi itd. i mislim da smo tome isto trebali posvetiti malo pažnje jer je riječ o tome da ako se uzme ovdje potpora ne možete znači drugu potporu kombinirati, a opet ono što je bilo rečeno i od kolegice Orešković, mi ne možemo utjecati na taj izgled tog sporazuma što je zapravo i problematično jel. Sad na koji način će se to isto reflektirati na postojeće potpore. I samo da kažem nitko nije naravno protiv potpore ali moramo tematizirati zašto smo je dobili

ta sredstva trošiti pa onda kaže da se ne smiju trošiti sredstva na one projekte koji su već sufinancirani iz ostalih EU fondova, tako da je to razumljivo. Naime, nakon toga bi došlo do preklapanja i normalno bi bilo teško pratiti što se potrošilo, na koji način se potrošilo i jasno je da to piše u Sporazumu, a velim, ono što sam naglasio, bilo bi, žao mi je što Švicarska kao država koja ulaže svoj novac i koja zna kako treba novac trošiti, što je pokazala i svojim uređenjem i svojim načinom rada i svojim rastom, mislim da bi bilo dobro da kontrolira i kako se ta sredstva troše. Znači u startu da vodi brigu o tim projektima koji se financiraju iz tih sredstava jer to nije mali novac. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani kolega Paviću. Vi ste rekli da ćemo dobiti ova švicarska sredstva ne zato što smo dobri nego zato što smo loši. Pa sad kad gledamo, vladajući se ne bi valjda s tim složili i kritizirali su neke, neke kolegice koje su kao jeli valjda loš grah pa krivo raspravljaju i sad me zanima kakav ste vi jeli grah sad za 1. maj? Je li to bio loš ili dobar grah jer mi se čini vaša rasprava prilično konstruktivna.

ste, malo ste parafrazirali ono što sam ja rekao, ja sam zapravo rekao da smo mi dobivali sredstva zbog toga što smo bili najlošiji i zbog toga što smo još uvijek najlošiji. To sam rekao i premijeru ovdje jasno kad je premijer bio za ovom govornicom, rekao sam mu sa svog mjesta da točno postoji dokumenat u kojem piše da je Hrvatska dobila najviše sredstava za NPOO zbog toga što je najlošija. Znači to je jasno napisano u dokumentu u Europske komisije. To nije izmišljeno od strane oporbe nego je napisala EK. Dokumenat nosi naslov, datum, ako se ne varam, srpanj,

Hvala lijepo. Kolega, evo, vi isto možemo reći da na neki način radite u STEM području i moram to ponoviti zbog hrvatske javnosti. Dakle, ono iz hrvatskog državnog proračuna u STEM područje i poticanje istog, ulažemo 0 kuna, barem što se tiče osnovne i srednje škole. Znači predominantno se oslanjamo na Europsku uniju što se toga tiče, to je istina, ali i dalje mislim da je sramota da za izvannastavne aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi izdvajamo 0 kuna odnosno eura, za podupiranje nastave tehničke kulture, izvannastavnih aktivnosti iz tehničke kulture također podupiremo na 0 eura, da rad sa darovitima također podupiremo sa 0 eura, da potporu HZTK-e, potporu koju prima HZTK-a je također minimalna, dakle kako u takvom okruženju stvarati poticajno, poticajnu atmosferu za studiranje STEM-a? Da nema EU, ne bi bilo ničeg očito. Poštovani zastupniče, evo tu smo imali već nekoliko puta raspravu i ja sam, ako se sjećate jedanput ovdje govorio i ministru gospodarstva, tada je to bio g. Ćorić i ministru obrazovanja da pristup koji imamo trenutno u obrazovanju nije dobar jer ukoliko smo mi predvidjeli da ćemo potrošiti do 2027. g. za digitalizaciju, robotizaciju, informatizaciju, UE silne milijune eura, a nemamo uopće kurikuluma na fakultetima i školama za obrazovanje tih ljudi, onda smo u problemu jer do 2027. mi ne stignemo čak niti ljude obrazovati da bi radili u tom području, a da ne govorim o STEM području. Ja sam radio i u odgoju i obrazovanju davno, u obrazovanju radim, evo, već 18 godina, predajem na veleučilištu i znam kakva je situacija na veleučilištima, znam što studentima treba, znam kako bi to trebalo izgledati, međutim, nažalost to trenutno u Hrvatskoj nije tako. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Poštovani kolega Pavić, evo kada gledamo ovdje u programu palijativne skrbi, 5,5 milijuna švicarskih franaka, da se ne ponavljamo odnosno one moje rečenice iz izlaganja ispred kluba. Vidimo ovdje u objašnjenju, pristup informacijama o palijativnoj skrbi s mogućom komponentom za nadogradnju postojećeg IT sustava za povezivanje svih dionika u palijativnu skrb i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava. meni vrlo nejasno. Koji je to sustav, IT sustav, zdravstveni sustav, je li koristimo švicarske fondove odnosno ova sredstva da nadograđujemo postojeći zdravstveni sustav, time naravno direktno interveniramo u nešto što bi država trebala raditi sama po sebi ili se ovdje radi o nekom paralelnom sustavu? Molim vas odgovor i hvala. Nažalost, g. Dretar, ovde je tu teško pretpostaviti što će se zapravo raditi u tom dijelu informatizacije, ali ako se sjećate, ja sam tu već puno puta govorio o tome da nemamo sustavan pristup u dijelu informatizacije zbog toga što zapravo non-stop radimo iste stvari, a ono što bismo trebali dograđivati, što bismo trebali izraditi novo, to ne radimo i mi zapravo one postojeće baze koje imamo, postojeće registre koje imamo ne koristimo na način kako bismo ih trebali koristiti, da bismo ostvarili s druge strane, veću dobit za naše stanovništvo. Naime, poanta je u tome da koristimo postojeće podatke, da koristimo postojeće registre, da bismo mogli u drugim sustavima donositi kvalitetnije poslovne odluke jer bez tih kvalitetnih poslovnih odluka nema niti kvalitetnih projekata i zbog toga je potrebno da se to sve skupa poveže. Hoće li to biti povezano, hoćemo li imati podatke, hoćemo li na nivou Hrvatske, na nivou nekih regija imati podatke o palijativnoj skrbi, ne znam, to ćemo vidjeti što će biti i što će biti predviđeno i hoće li to … … raditi cvjećari ili netko Hvala vam poštovani kolega Paviću. Vi ste u svojem uvodnom izlaganju i raspravi pitali koji su to efekti ustvari ulaganja europskih fondova, a vidi se i zna se da europski fondovi svakako mijenjaju Hrvatsku nabolje i gdje god da dođete jel to na najmanje mjesto u RH provodi se makar jedan europski projekt. Držim da je zaista točno ono što je kazao kolega Marko Pavić da je Hrvatska jedno veliko gradilište i to se vidi recimo i na primjeru moje županije odnosno Grada Rijeke koja jest također jedno veliko gradilište, ali ne zahvaljujući tamošnjoj gradskoj SDP-ovoj vlasti nego zahvaljujući Vladi premijera Plenkovića, zahvaljujući ministru Olegu Butkoviću, pa pogledajmo samo, a i vi ste sigurno upoznati sa izgradnjom novog KBC-a u Rijeci što je najveći,

Poštovana kolegice Burić hvala vam što ste nas podsjetili na neke projekte, evo imamo i sami ste rekli, ovo je osim bolnice u Zaboku koja je izgrađena, znači jedina bolnica koja je izgrađena u od, u slobodnoj Hrvatskoj je bolnica u Zaboku odnosno u Krapinsko-zagorskoj županiji i sad će biti ova druga u Rijeci nakon 30 godina nažalost. I to mi je žao što nemamo više takvih projekata, ali morate znati da sav taj novac koji dobivamo i koji dolazi u Hrvatsku za sada nam još uvijek dolazi u toj količini u kojoj dolazi i zbog toga što nismo dovoljno razvijeni. Moramo to osvijestiti ljudi i to vam piše u dokumentima Europske komisije, to nisam ja izmislio. Ako ne vjerujete ja ću vam te dokumente dati, pročitajte i vidite. Pogledajte koliko nam je, koliko zaostajemo primjerice za Češkom, pogledajte koliko smo zaostali u Češkom u plaćama, pa ćete vidjeti kad gledate samo u rastu ovoga bruto dohotka po glavi stanovnika koliko smo milijardi izgubili. To su veliki gubici, ali to trebamo osvijestiti i ona ići naprijed Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću, vi, zapravo je čudno sa koliko skepse o svemu razgovarate, a evo 2015. je vaš tadašnji kolega potpredsjednik Vlade najavio Švicarska Hrvatskoj daruje 326 milijuna kuna ili 45 milijuna švicarskih franaka. I tada je rečeno da će se ulagati upravo u Gorski kotar itd. i sve se to ulagalo i ova sredstva se koriste do 2024. i vidi čuda ponovo ta ista Švedska Konfederacija želi nam dati još dodatnih 45,7 milijuna franaka. Pa zar to nije onda čudno da ste vi toliko skeptični, a kada je to obznanio gospodin Grčić je to bilo sasvim u redu i sasvim prihvatljivo. Poštovana zastupnice ne znam iz kojeg ste vi dijela shvatili da sam ja skeptičan, ja sam samo rekao da bi bilo dobro da se sustavno pristupi trošenju tih sredstava i da se pametno, dobro ulaže, da se dobro projektiraju projekti i da se nakon toga to dobro kontrolira. Znači tu nema nikakve skepse. Radi se samo o tome da moramo vidjeti koji nam je cilj i da idemo prema tom cilju. Ne radi se o ničem drugom. Ja ni u jednom momentu nisam rekao da nije dobro da dobivamo novac iz EU i da dobivamo novac iz Švicarske, dapače što više novaca bit će nam bolje. Ja vjerujem da ćemo se brže i bolje razvijati. Ja vjerujem da ćemo ulagati pametno, da će projekti biti dobri, da će projekti biti kvalitetni. To želim vjerovati. Hoće li tako biti, ne znam to ćemo vidjeti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Krešimir Ačkar. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene i uvažene kolege zastupnici, pred nama se nalazi i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama i članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU. Radi se o zakonu koji potvrđuje okvirni sporazum kako bi njegove odredbe u skladu s Ustavom RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Okvirni sporazum predstavlja pravnu osnovu za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog doprinosa u RH, a istim se uređuju pravila i postupci u vezi s isplatama kao i uvjeti pod kojima će se tom pomoći upravljati. Cilj Drugog švicarskog doprinosa je nastaviti s aktivnostima koje doprinose smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika unutar EU. Od ukupne financijske alokacije Drugoga švicarskoga doprinosa RH namijenjeno je 45,7 milijuna švicarskih franaka. Razdoblje prihvatljivosti troškova iz mjera potpore završava isključivo, zaključno sa 3. prosincom 2029. godine. Financijska pomoć u okviru doprinosa usmjerena je na promicanje gospodarskoga rasta i socijalnoga dijaloga, smanjenje nezaposlenosti mladih, zaštitu okoliša i klime, jačanje socijalnih sustava te civilno društvo i transparentnost. Naglasio bi da je ovo nastavak jedne suradnje koja traje već godinama. Naime, Prvi švicarski doprinos proveden je u RH 2015. godine u 11 različitih projekata i 45 milijuna švicarskih franaka. Realizirali su se brojne aktivnosti kao primjerice projekt vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara. Nadalje, kroz projekt Eurostars do kojega je ugovoreno 8 projekata suradnje hrvatskih malih i srednjih poduzeća i međunarodnih partnera u istraživačkim aktivnostima te razvoju inovacija u Hrvatskoj. Provedbom projekta razminiranje i društvena gospodarska integracija razminirat će se 2,5 kilometra kvadratna Kotara šume kod Siska. Projektom modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja modernizirani su kurikulumi za 6 strukovnih zanimanja i opremljeno je 11 strukovnih škola čime se doprinijelo kvaliteti strukovnog obrazovanja učenika. Programom izvrsnosti u visokom obrazovanju i hrvatsko švicarskim istraživačkim programom jača se suradnja sa švicarskim i europskim znanstvenim zajednicama putem bilateralnoga projekta na kojima sudjeluju mladi istraživači. Zajedničkim radom organizacija civilnoga društva, škole i lokalne zajednice kroz Blok darovnicu za nevladine udruge financirano je 43 projekta koji su provedeni formalni i neformalni projekti izobrazbe za djecu osnovnih i srednjih škola kako bi se stekla znanja i vještine za održivi razvoj, a kroz partnerski blok darovnicu provedeno je 9 projekata za promicanje bilateralne suradnje i partnerstva između hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija. Projekt se još uvijek provodi od prvog švicarskog doprinosa i pokazao se kao snaga partnerstva Švicarske i Hrvatske, te pozitivan učinak u svime segmentima. Izvukli smo prave lekcije i mogu govoriti i kao gradonačelnik grada Velike Gorice da smo osjetili mnoge benefite i nadamo se da u ovome razdoblju do 2029. ćemo još niz projekata i standarda postići na zadovoljstvo svih naših sugrađana, te vas zato pozivam da podržimo ovaj zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte završno će govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Ne treba im pustiti da govore stvari koje ne stoje i svaki puta treba odgovarati na njihove statističke manipulacije. HDZ dobiva izbore zato što je najbolja institucija za zapošljavanjem, zato što imaju uglavnom znači članstvo koje je o njima ovisno materijalno, ali i zato što zapravo manipuliraju statistikom pa hajmo redom. Uvijek treba odgovoriti na ono što ovdje Marko Pavić najčešće izmišlja, a to je da naš BDP raste brže od prosjeka. U kojem periodu raste? Kad je rastao naš BDP? Ove godine raste? Pa jel' možemo reći onda generalno BDP raste? Znači pa čitajte izvješće Svjetske banke. Mislim ako ne vjerujete Radničkoj fronti o zaostalosti Hrvatske i razlogu zašto dobivamo ovu europsku socijalnu pomoć. Znači, mi smo imali jedan od najnižih rasta BDP-a po glavi stanovnika u EU u 2020. godini i sad nama BDP kažete raste. Pa raste i u Zimbabveu. Znači,

BDP-a po glavi stanovnika 4741 euro, slovački 3770 eura itd. itd. Znači sve usporedive zemlje su imale najveće duplo rast, veći rast BDP-a od nas što znači da smo zaostajali duplo od svih usporedivih zemalja. Znači kad nam pričate bajke o rastu BDP-a svaki put ću ovo odgovoriti pričate bajke. Što se tiče odgovora, znači kolegici Murganić i drugima koji su govorili o projektu „Zaželi“ možete se uistinu sramiti. Zašto? Ne zato što bi ta aktivnost geronto domaćica bilo kome od nas bila sporna, nego zato što ste vi tim ženama koje su nezapošljive iznad 50 godina dali mrvice sa stola zato što ste im kažem kolega Pavić država im je dala ili pružila priliku. Kakvu priliku ste vi njima pružili? Znači žene rade za iznose koji su manji od minimalca. Deprofesionalizirali ste struku brige o starijima. Znači taj posao su obavljale žene i muškarci koji su za to bili obrazovani, koji su imali normalnu plaću za taj posao. Vi ste sada žene gurnuli u polje njege i brige, kaže kolega Pavić one su to same htjele. Pa nitko ne želi, niti je zaželio da radi za manje od minimalca, da preživljava a ne živi. Te žene žive u teškoj bijedi i brinu se za druge žene koje isto tako najčešće žive u teškoj bijedi. Braniteljima dajte projekt Zaželi. Znači nitko ovdje isto tako kolegici Perić odgovor nije rekao da mi te novce ne trebamo uzeti. To ovdje nitko nije rekao. Ali se treba postaviti pitanje zašto dobivamo novce ako ne vjerujete opoziciji da smo nerazvijeni čitajte Izvješće Svjetske banke Izvješće Svjetske banke vam daje uvid u to koliko smo nerazvijeni, koliko su naše plaće zaostajale za rastom drugih plaća. Pa kad govorite imamo rast osnovice, pa usporedite rast naših plaća sa rastom plaća svih drugih usporedivih zemalja. Mi smo nekoliko puta slabiji, a to i vaš premijer otvoreno govori. Pa ne moram ja to izmišljati, ne mora Svjetska banka. Vi nosite brošuru kojom se premijer hvali najnižom cijenom radne snage u Europi. Pa jel' to naš doseg? Jel' to ono što naše žene i muškarci trebaju zaželiti? Ja želim nešto više, a to nije socijalna pomoć iz Europe, to je privredni rast koji se temelji na visoko sofisticiranoj tehnologiji koja ima izvozni potencijal koji nije uslužna djelatnost kad govorite o rastu izvoza, pa hajde pošteno spomenite da je sve u turizmu. Da se ni jedna razvijena zemlja nije razvila na turizmu. Kako kaže strani investitor bit ćemo europski Karibi. Da, Karibi kao i druge zemlje koje svoj rast pod navodnike temelje na turizmu su teška sirotinja. Imamo povredu Poslovnika kolegice Murganić. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238. kolegica i dalje govori neistine i naravno ružno se izražava, ponavljam o ovom projektu. Vjerojatno bi ona željela da je bolje za nezaposlene žene da budu kod kuće i da ostanu i dalje nezaposlene. Također njezin kontekst u kojem ona spominje branitelje je zaista za sramit se. Ali to govori jasno o njezinoj ideološkoj opredijeljenosti o čemu su obojene sve njezine ovdje rasprave. Dobro, to je bila replika pa vam moram dati opomenu. Povredu Poslovnika je i kolegica Peović digla. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Peović, Katarina (RF)** 238. jer je kolegica Murganić uvrijedila sve žene u projektu „Zaželi“ za koji je rekla da je sramotno pomisao da bi u tom projektu trebali isto tako sudjelovati branitelji. Time ste samo demaskirali što mislite o projektu „Zaželi“ i što mislite o ženama iznad 50.g., za za branitelje je sramotno, a za starije žene nije sramotno. Toliko o tom. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, i to je naravno bila replika, pa i vi dobijate opomenu i to je treća opomena. Temeljem čl. 240. st. 2. moram vam oduzet riječ do kraja rasprave o ovoj temi. Mi ćemo time zaključiti raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege.